br. 539. Predlagatelj je Vlada na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.

poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, ne tako davno

Zaključak. Prvo, prihvaća se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom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 Hvala poštovani g. predsjedniče HS. Poštovane gđe. saborske zastupnice i gospodo saborski zastupnici, Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je donijet u prosincu 2017.g., a kako bi se poslovni odnosi kupaca i dobavljača kroz pisane ugovore uskladili sa zahtjevima koje je postavio zakon, a njegova puna primjena otpočela je u travnju 2018.. U međuvremenu je Europska komisija donijela Direktivu 633 iz 2019.g. o nepoštenim trgovačkim praksima, praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima. Pristupom minimalnog usklađivanja s odredbama direktive državama članicama je omogućeno donošenje ili zadržavanje nacionalnih pravila koja nadilaze nepoštene trgovačke prakse navedene u direktivi. Radi usklađivanja zakona s direktivom kako u postupcima tako i terminološki 2021. su donesene prve izmjene i dopune zakona koji je stupio na snagu 1. rujna 2021.g.. Tim izmjenama je osigurano ispunjavanje zadaće usklađivanja s europskim pravnim okvirom, uređivanje poslovnog ponašanja, suzbijanje nepoštenih trgovačkih praksi uz proširenje broja nepoštenih praksi. Radi izbjegavanja negativnih poslovnih učinaka na gospodarstvo neophodno je zakonske odredbe dodatno uskladiti s direktivom uz omogućavanje primjerene prevencije odnosno zabrane pojave nepoštenih trgovačkih praksi. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zab…, o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom osigurat će se prilagodba hrvatskog zakonodavstva uvođenje, uvođenjem eura kao službene valute u RH, kao i dodatno usklađivanje s direktivom prema preporuci Europske komisije, te administrativno rasterećenje u provedbi propisa. Ovim prijedlogom također uređuju se pravila i sustav mjera za utvrđivanje značajne pregovaračke snage kupca prema dobavljaču pri čemu je dobavljač u pravilu prihodovna slabija ugovorna strana osim ako kupac ne dokaže suprotno. Osim navedene pojedine izmjene obuhvaćene, obuhvaćaju usklađivanje pravnog izričaja, nomotehničko uređenje teksta, javnost rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, te administrativno rasterećenje u provedbi propisa. Za provedbu ovog prijedloga zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva u Državnom proračunu RH. Hvala na pažnji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala državnom tajniku. Idemo s replikama, prva na redu kolegica Marić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče, Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi je u punoj primjeni od 1.4. jel 2018., tu smo čak bili i korak prije EU Direktive i naravno da ako zakon funkcionira kako treba to ne osjete samo proizvođači nego i krajnji potrošači. Svi smo mi na neki način primijetili kada kupujemo određene proizvode da ono što je bilo možda pred godinu i dvije je sada ipak možda manje kvalitete, manje gramaže, a po većoj cijeni itd., jeste jeste li i vi to kao Ministarstvo poljoprivrede primijetili i što ćete po tom pitanju napraviti jer naša EU zastupnica u parlamentu Biljana Borzan se trudi upravo da Europska komisija donese odluku kojom bi se takvi proizvodi posebno označavali, dakle manja gramaža, manja kvaliteta sastojaka, a veća cijena, što ćete vi kao ministarstvo u tom smislu poduzeti da zaštitite i naše…/Upadica predsjednik: Hvala vam./…krajnje kupce? Zahvaljujem na pitanju, dakle Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom prije svega ima za cilj zaštititi obje strane, u ovom slučaju dobavljača, proizvođača i s druge strane trgovca odnosno kupca. Jača pregovaračka strana je u pravilu na strani kupca i u ovom dijelu kroz 43 pregovaračke dakle pregovaračka oblika odnosno nepoštene trgovačke prakse koje su propisane, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja provjerava da li se one poštuju odnosno da li sva načela ovog zakona poštuju u praksi. Imamo također s druge strane i informaciju od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja koja nas redovito izvještava o učinjenim odnosno obavljenim kontrolama u tom dijelu na temelju najavljenih ili ne najavljenih dakle

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Uvaženi državni tajniče, da ove izmjene zakona u biti su dio usklađenja sa europskom direktivom, no ja mislim da ćemo mi vrlo brzo morati donijeti zakone koji će stvarno zaštititi krajnje potrošače jel ovo što sada rade, rade trgovci u biti ne sluti na dobro. Nepoštena trgovačka praksa je praktički prisutna svagdje. Upravo od ovoga što je rekla i uvažena zastupnica Marić, pokušava se varati na gramaži, ambalaži, na svemu onome što će u biti zavarati kupca da plati više robu koja u biti toliko ne vrijedi. Hrvatska

Hvala na komentaru koji je više bio komentar. Dakle, da, Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi, kao što sam odgovorio u prethodnom pitanju ima 43 pobrojene nepoštene trgovačke prakse koje se pobrojavaju, odnosno koje se kontroliraju od strane i provjeravaju od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. S druge strane, kao što ste rekli, događaju se i određene druge nepravilnosti koje je potrebno na određeni način provjeriti i u konačnici, sankcionirati. Vlada RH je uspostavila dobar dijalog i sa trgovcima i u tom dijelu također, po pitanju krajnjih cijena, ali i po pitanju nepravilnosti koje se događaju, imamo redovitu komunikaciju i na razini našeg ministarstva i drugih ministarstava. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala vam predsjedniče HS-a, g. državni tajniče, ja ću bit konkretan kao i uvijek. Pašta Barilla 500 grama, znači ovo sam osobno fotografirao, u našim trgovinama košta 2,5 eura. Bilo koje trgovine, u Trstu, npr. Provala Spesa 0,8 eura. Dakle to je 140% skuplje. 140% skuplje. Onda, ajmo, mi Riječani vam jako volimo pit kavu. Kilogram Lavazze smeđe u bilo kojoj trgovini, da sad, da je ne reklamiramo, da ne govorimo velike trgovine ili bilo koje u Hrvatskoj, koštaju 22 eura kilogram. U Trstu 8 eura. Dakle, ajmo onda, evo za nas koji imamo malo vrta oko kuće, kupili bi kosilicu. U Hrvatskoj Stihl .../Govornik se ne razumije./... 120, kažu akcija 555 eura, u Ljubljani 290 eura.

od naše službe zajedno, koja provjerava zajedno sa Ministarstvom gospodarstva o spuštanju cijena pojedinih proizvoda, odnosno cijeni košarice kod domaćih trgovačkih lanaca, koja se kreće od 5 do 8%, dakle u odnosu na proteklo razdoblje prije komunikacije Vlade sa trgovačkim lancima manje, odnosno jeftinija je. Dakle ovaj potez Vlade u komunikaciji sa trgovačkim lancima već je urodio plodom, dakako da ćemo činiti i ostale aktivnosti po pitanju vezano za sam zakon, ali i za ostale mogućnosti koje su nam na raspolaganju. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče. Mislio sam postaviti jedno drugo pitanje, ali nadovezat ću se na kolegu Miletića, znam osobno iz prakse i kontaktiram isto sa nekakvim predstavnicima trgovačkih društava i da li ste predvidjeli mehanizam, vidim da je veliki problem postao, ovo je istina sa, što se tiče formiranja cijene, ali su i trgovački lanci ucijenjeni od zastupnika i distributera u RH sa povećanom cijenom, evo, konkretno, zastupnik Barille, Barilla talijanska se buni na cijenu Barille koja se prodaje u RH, ali to nije posljedica trgovačkih lanaca nego distributera. Da li ste predvidjeli neki mehanizam da njima stanemo na kraj jer oni nabildavaju cijenu, nažalost sve je okrenuto prema trgovačkom sektoru. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala vam i na vašem pitanju. Dakle s jedne strane, ovaj Zakon o zabrani nepoštene trgovačkih praksi u lancu opskrbe s hranom propisuje sankcije prema trgovačkim lancima, ali i druge strane ukoliko se dokaže jača pregovaračka moć kod dobavljača, a upravo ste naveli takav jedan primjer, također su sankcije i prema dobavljaču. Dakle propisane su i s jedne i druge strane sankcije svih dionika u lancu opskrbe hranom. **Jandroković, Gordan G. državni tajniče u Ministarstvu poljoprivrede, možete li mi reći čime se vaše ministarstvo bavi? Jer, Hrvatska uvozi sve moguće i nemoguće, uvozimo 70% rajčice, 40% svinjetine, mi čak uvozimo i jaja. Hrvatska ima samo 4 proizvođača jaja, a jedini koji investira u razvoj i preradu, Lukač d.o.o., izvrgnut je teroriziranju Državnog inspektorata. Npr. drugi proizvođač, Perfa, ima sličan broj kokoši, ali 4 puta veći prihod, znači on masovno uvozi jaja. Dakle što vaše ministarstvo radi? Štitite uvoznike i maltretirate domaće proizvođače? Za koga radi vaše ministarstvo jer, sudeći po ovim podacima, ne radite za hrvatske građane. **Majdak, Tugomir** Hvala i na vašem komentaru. Dakle Ministarstvo poljoprivrede ima misiju vezano za poljoprivrednu proizvodnju i u našoj strategiji smo se jasno odredili povećanju samodostatnosti i proizvodnje visokokvalitetne hrane na tlu strane, samodostatni smo u dijelu poljoprivrednih proizvoda, pa i upravo i u proizvodnji jaja smo na razini 80 do 90% hrvatske samodostatnosti. U proizvodnji žitarica preko 100%, ima i grana u dijelu voća i povrća odnosno stočarstva gdje nismo samodostatni, gdje usmjeravamo naša financijska sredstva kako bi podigli razinu samodostatnosti. Hvala. Čl. 238. Vi vrijeđate, nemojte vi meni zahvaljivati na komentaru jer ja vam nisam dala komentar, ja sam postavila jasno pitanje, a vi ne odgovarate. Ne morate se tome smijati. Vi dopuštate maltretiranje domaćih proizvođača, gušite domaću proizvodnju, to smo vidjeli i na primjeru Dodlek krumpira i što radite, ništa, dopuštate zajedno sa Državnim inspektoratom da uništavate domaću proizvodnju i pogodujete uvoznicima. Hrvatsku uništavate. Kolegice Vidović Krišto, ovo nije bila povreda Poslovnika nego ste replicirali, a vas državni tajniče molim da se ne zahvaljujete zastupnici Vidović Krišto jer ste ju uvrijedili. Gospodine Jandrokoviću vi ste ovdje predsjedavajući ne morate se neslano šaliti. Ja sam rekla da mi nema šta zahvaliti na komentaru jer komentar nisam dala. Postavila sam jasno pitanje. Vodite dostojanstveno ovu sjednicu što vi očito niste u stanju. Vi ste u korupciji zato ne možete ništa dalje od toga./… Sada dobivate drugu opomenu jer ste se javili … da sam vam dao riječ. Žao mi je što tako kršite Poslovnik. Vi ste se, vi ste uvrijedili što se je, što se je državni tajnik zahvalio, ja sam mu rekao da vam se više ne zahvaljuje. Ne znam što je problem? Idemo dalje, kolega Šašlin izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine državni tajniče, pa znamo dobro da koliko je teško ustvari naći učinkovite načine i metode za zaštitu potrošača jer jednostavno različiti su načini kršenja trgovačkih praksi. Uvijek oni koji, koji kupuju nađu novi način kako, kako na neki način zakinuti, zakinuti dobavljača koji je u pravilu u težem položaju. Upravo iz tog razloga česte su izmjene ovoga zakona i ne trebamo se jednostavno umoriti od tih izmjera, izmjena jer kolikogod mi se trudili pronaći kažem učinkovite načine uvijek, uvijek će ovi kupci naći načina da na neki način oštete dobavljača. Prema tome, ovaj mislim da i ove izmjene bez obzira što nisu one

Hvala i gospodinu Šašlinu na komentaru i konstataciji vezano za zaštitu potrošača. suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lanci opskrbe hranom prije svega vodi brigu o odnosu ove dvije strane, proizvođača, dobavljača u odnosu na kupca odnosno trgovačkog lanca. Neposredno se štiti i potrošač. Dakle, namjera je višestruka i ovaj zakon ima i tu dimenziju. Naravno, da su 43 nabrojene nepoštene trgovačke prakse i u konačnici zaštita potrošača. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, pa svjedoci smo da je sve više OPG-ovca ja mislim da je to dobro i pohvaljujem što i resorno ministarstvo podupire rad i osnivanje, djelovanje i proizvodnju autohtonih često puta proizvoda od naših OPG-ovaca. Veseli me što je u mojoj Dalmaciji sve više OPG-ovaca, međutim pošto oni nemaju ni hladnjače i često su puta mali sa infrastrukturom u podređenom su položaju prema kupcu. Često puta je ono pravilo uzmi i ostavi pa me zanima ovaj prijedlog zakona u kojoj će mjeri doprinijeti da i naši OPG-ovci budu zaštićeniji. Hvala. **Jandroković, Dakle, jednostavno je, jednostavan je odgovor. Zaštita kroz ovaj zakon je i prema dobavljaču odnosno prije svega dobavljaču proizvođaču čime se štiti njegova pregovaračka moć koja je slabija u odnosu na kupca i na taj način se provjeravaju sve nepoštene prakse koje se eventualno krše od strane kupca i u tom dijelu potičemo udruživanje samih poljoprivrednih proizvođača, samih OPG-a. Znamo da smo donijeli Zakon o OPG-u po prvi puta u ovom visokom domu 2018. godine i da na taj način još dodatno prioritiziramo i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i njihovo udruživanje kako bi se u većem obujmu i snažnije pojavili na tržištu. Zahvaljujem. Gotovi smo sa replikama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu, prva na redu je poštovana kolegica Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvažena tajnice, uvaženi iz ministarstva, Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom iz 2017. godine ima 35 članaka. Izmjenama zakona iz 2021. godine mijenjalo se njih 25, a sada još 11. To dovoljno govori o kvaliteti i provedbi samog zakona. Inzistirali smo tada, a sada tražimo ponovno da se prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona povuče iz procedure te da se pripremi novi Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom uz jasno i nedvosmisleno definiranje osjetljivih odredbi. Smatramo da će se ovim zakonom dodatno potaknuti uvoz na štetu domaćih proizvođača i uvesti složene procedure koje bi mogle rezultirati povećanjem troškova u cijelom lancu opskrbe hranom. Prije rasprave o samom zakonu moram spomenuti i slijedeće, naime u e-savjetovanju neki od članova povjerenstva govore o nedemokratskoj izradi zakona i nakaradnoj proceduri stavljanja istog u e-savjetovanje. Citiram, je nakon kakvog takvog usuglašavanja na Povjerenstvu za izradu istog prijedloga zakona oglašen na e-savjetovanje s javnošću u ožujku ove godine. Nakon samo par dana taj prijedlog zakona je povučen sa savjetovanja bez ikakvog objašnjenja. Nakon 2 mjeseca se ponovno na savjetovanju oglašava prijedlog zakona, ali koji je bitno različit od onoga koji je većinom glasova odobren na povjerenstvu. Nedopustiva je demokratska praksa oglasiti na savjetovanje s javnošću verziju prijedloga zakona koja se bitno razlikuje od verzije potvrđene od strane povjerenstva za izradu tog istog prijedloga. Ministarstvo poljoprivrede i Vlada još jednom pokazuju kako ne uvažavaju struku, kako rade što žele i na način na koji žele. Oštro osuđujemo ovakvo vrijeđanje i omalovažavanje stručnjaka koji ne žale vremena niti truda da bi izradili zakon koji bi štitio poljoprivredne proizvođače, ali i potrošače. Osim toga moram se osvrnuti na sam uvod prijedloga kojim govorite, ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU te se u prilogu dostavlja i izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom EU. To je činjenica, ali ako se malo vratimo u prošlost ne tako davno kada je ovaj zakon bio na raspravi u 2021.g. onda je klub SDP-a većinu ovih izmjena predlagao kroz raspravu kao i kroz amandmane koje ste tada sve redom odbili. Moram priznati da smo u najmanju ruku zbunjeni, sve što smo tada predlagali, a vi tada odbijali odjednom kroz direktivu valja i nužno ih je primijeniti. Dat ću vam nekoliko primjera, predloženim zakonom biše se odredba o krajnjoj provedenoj cijeni koja se prema važećem zakonu formira tako da se nabavna cijena poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda množi najmanje koeficijentom 1,10 sada se ta odredba briše, a mi smo 2021.g. pitali što znači definicija najmanje. Dodatno zanimalo nas je koji troškovi ulaze u taj koeficijent, da li je to marža ili su to neke druge naknade. Tada niste obrazložili naš upit, a sada se pravdate da je izbjegavanja negativnih poslovnih učinaka na gospodarstvo sa aspekta rasta cijena neophodno je zakonsku odredbu uskladiti i osigurati primjerenu prevenciju jer su nastale izvanredne tržišne okolnosti poput krize uvjetovanom pojavom zarazne bolesti covid-19, rata u Ukrajini te rasta cijena energenata. Moram napomenut da je covid bio i prije donošenja zakona 2021.g., zbog toga ta konstatacija stvarno nije primjerena. Dalje kažete ovim se zakonom detaljnije propisuju odredbe vezane uz otkupni blok koji je uz račun važan dokument na temelju kojeg se obavljaju plaćanja te je stoga izmijenjen odnosno dopunjen dio propisa kojim se određuju detalji događaja isporuke jer su važni za računanje rokova plaćanja poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda. Naravno da je to bitan detalj zato smo o tome također govorili 2021., a i tada ste nas čudno gledali. Mi smo mislili da nas omalovažavate, al sad vidimo da u biti niste razumjeli problematiku. Naime, mi smo i tada govorili citirat ću „smatramo da kupci trebaju znati što plaćaju kroz jasne odredbe u zakonu, inzistiramo da se dopuni definicija krajnja prodajna cijena kao i ostale odredbe koje se na nju odnose“. Vezano za definiranje roka izdavanja otkupnog bloka što znači da se jasno zna koja količina i kvaliteta je predane robe na licu mjesta. To je iznimno važno za male i srednje poduzetnike i poljoprivrednike koji većinom nisu u sustavu PDV-a. U čl. 7. propisane su odredbe vezane uz pravila izdavanja računa i otkupnog bloka. Elementi otkupnog bloka su količina preuzete robe, kakvoća i utvrđene cijene te jasno navedeni iznosi ugovorenih popusta ili rabata i točna specifikacija na što se iznosi odnose u skladu sa javno sa javno objavljenim obvezujućim uvjetima kupaca prema dobavljaču. Međutim ono što nije definirano je rok izdavanja otkupnog bloka. Pretpostavimo da kupac mora popuniti skladišnu primku te evidentirati ulaz proizvoda u poslovne knjige radi daljnjeg obračuna. Prema informacijama s terena od poljoprivrednih proizvođača to nije uvijek tako. ponekad se otkupni blokovi ne izdaju prilikom preuzimanja robe, a ne zna se ni cijena. U zakonu je dodano da dobavljač odgovara za sadržaj, a kupac odgovora za sadržaj otkupnog bloka, ali i dalje nije definiran rok. Upravo ovo smo govorili i upozoravali, ali tada niste htjeli čuti ili niste razumjeli. Ako se osvrnemo na stanje u cijeloj poljoprivredi naše zemlje ovaj zakon bi u nekoj bližoj budućnosti mogao postati bespredmetan jer sve je manje poljoprivrede. Imamo situaciju sa svinjskom kugom koja bukti u našoj zemlji, Slavonija je na koljenima, o mlijeku nemamo više snage ni govoriti, poplave i suše su napravile svoje, oluja je dokrajčila sve što je mogla, a vi ne primjenjujete važeći zakon za koji ste sami govorili da ćete ga staviti van snage i pripremiti novi, a naravno da to niste napravili. Možda niste krivi za sušu, poplavu, tuču ili kugu, ali krivi ste što se naši poljoprivrednici nisu obeštetili financijski da mogu nastaviti svoje proizvodnje te ste krivi samo vi u ministarstvu, posebice ministrica poljoprivrede pa se s razlogom pitam o kojim nepoštenim trgovačkim praksama ćemo uskoro govoriti. Na kraju mogu samo zaključiti da ste ili sad išli kopirati SDP sa odmakom vremena i njegove prijedloge ili vi samo znate raditi usklađenja sa direktivama EU direktivama EU jer sve ovo što predlažete, osim konverzije iz kune u euro je ono što smo mi u SDP-u davno predlagali. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista govoriti poštovani kolega Bajs, izvolite.

Predsjedniče Sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona kojim treba definirati zabranu nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom. Naglasit ću da kad govorimo o tom zakonu on je u međuvremenu od onog prvog predstavljanja i donošenja u bitnome popravljen. Da li to znači da je dobar? Daleko od toga. U Konačnici ovaj zakon bi trebao promijeniti ono što vidimo u našim trgovačkim lancima, a to je da iskoristimo šansu koju su mnogi drugi iskoristili, tako da za ovaj zakon i druge zakone riješimo pitanje plasmana poljoprivrednih proizvoda Hrvatske u naše barem trgovačke lance na području Hrvatske. pada, da hrvatska poljoprivredna proizvodnja pada i zbog toga ne samo zbog tuča, poplava i svega ostaloga nego i zbog činjenice da poljoprivrednici ne vide mogućnost plasmana svojih proizvoda. Ono što bih ovdje rekao da je sramota da kad uđete u trgovački lanac uvijek imate gotovo u svakom lancu odio sa proizvodima iz Hrvatske, uključujući i poljoprivredne proizvode. Taj odio taj odjeljak je obično najmanji dio ukupnosti ponude tog trgovačkog lanca di piše proizvedeno u Hrvatskoj. Mislim da to jasno pokazuje da kroz ovakav zakon se ne može provesti ono što želimo, a to je mogućnost plasmana poljoprivrednih proizvoda sa područja Republike Hrvatske. Također kada pogledate ono što se u javnom savjetovanju, kako tako bilo provuklo i jasno da svi oni koji proizvode u Hrvatskoj su se ovdje zapravo oglasili i HGK i voćarska udruga i mnoge druge udruge i naglasile su da ovakav zakon će dovesti do toga da se neće moći povećati plasman proizvoda, da će se nepoštena trgovačka praksa gdje se radi takove dakle promjene koje idu za time da kad govorimo o prodaji poljoprivrednih proizvoda dobar dio teritorija prebacuje na krajnjeg proizvođača bilo u oglašavanju, bilo u činjenici povlačenje roba, bilo u mnogim drugim stvarima. Sve te primjedbe su ovdje naznačene, a sve one zapravo govore samo jedno dajte nam da naša proizvodnju plasiramo u naše trgovačke lance. Pod naše mislim oni koji rade na području Republike Hrvatske. Pa zar je to tako komplicirano? Zar zbilja ministarstvo nije moglo prihvatiti niti dio primjedbi od onih koji proizvode. Dakle, ministarstvo je ono što jeste, a to je zapravo upravna organizacija, izvršno tijelo koje bi trebalo raditi u korist upravo njih proizvođača poljoprivredne hrane na području Hrvatske. I onda se čudimo kada brojke dođu i kad vidimo da veći broj ljudi odustaje od proizvodnje, dajemo jednostavno kroz posebice ovaj zakon tu mogućnost. I stoga gledajući sa tog aspekta činjenica da oni na koje se to odnosi nisu zadovoljni i upozoravaju na negativne posljedice ovakvog postupanja koje će dovesti da više nećemo imati i da ćemo imati u sve većoj mjeri smanjenje, dakle prodaje proizvoda proizvedenih u Hrvatskoj, a ja vjerujem da svi vi želite da upravo to bude okvir onoga što je. unija nam je dala okvir što moramo napraviti, ali ono što moramo napraviti temeljem naputka EU i jedino što možemo napraviti postoji mogućnost da hrvatska legislativa omogući da proizvođači imaju ja bih rekao bolji i kvalitetniji položaj u lancu gdje zapravo kupac je zadnji, onaj koji distribuira a to su trgovački lanci je dakle drugi po redu. Ali zapravo onaj koji je najvažniji je onaj koji proizvodi. Recimo hrvatske proizvodnje nećemo imati uskoro kao što vidimo u ovim okolnostima niti mogućnost da se oslonimo na samodostatnost u prehrani. Stoga ovaj zakon koji ne izgleda baš nešto spektakularan, dakle zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi izazvao je zapravo značajan interes onih na koje se to tiče, a ministarstvo to nije kao što se vidi iz javnog savjetovanja htjelo, u najvećem dijelu niti prihvatiti. To je nešto što je nedopustivo i što vodi u konačnici u samo jedno da će hrvatski kupac u samoposluzi koja mu je preko puta imati sve manje i manje hrvatskih proizvoda koji se tiču poljoprivrede i ponude koju bi mi trebali biti oni koji vodimo, a ne oni koje slijedimo. Hvala. Sada će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Bileka govoriti poštovani kolega Klasić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. U proljeće prošle godine zakonskim izmjenama kako bi se zaštitio standard naših građana i gospodarstva ovdje u Hrvatskom saboru smanjili smo stopu PDV-a sa 25 i 13% na 5% na dječju hranu, jestiva ulja, masti, maslac, margarin, isporuku živih životinja, isporuku svježeg i rashlađenog mesa, isporuku žive ribe, te svježe i rashlađene ribe, rakova mekušaca, ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg i rashlađenog povrća, isporuku svježih jaja, sadnica, sjemenki, gnojiva, pesticida, hrane za životinje, sportske i kulturne manifestacije, smanjio se PDV na sve ono što je bitno našim građanima kako bi se zaštitio standard građana. Ova smanjenja stopa PDV-a uz smanjenje PDV-a na energente i ogrijeve smanjuje prihod državnog proračuna kao da smo u prosjeku smanjili od prošle godine PDV na sve u Hrvatskoj sa 25 na 21%. Ovo je zapravo veliki manjak za državne financije, ali i proračunato donesen u najboljoj namjeri kako bi se zaštitio standard građana i gospodarstva. Svjedoci smo na žalost da tu dobru namjeru nisu pratili svi poduzetnici i nije došlo do sniženja cijena. Štoviše mnogi su to iskoristili za povećanje marže ili troškova poslovanja kako bi se što više zaradilo. Očigledno je zato potrebno korigirati i poboljšati zaštitu nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hrane i drago mi je da tu aktualnost platimo kroz ovakve zakonske izmjene. Također smo i u ožujku 2021. godine ovdje u Hrvatskom saboru usvojili prijedlog zakona kojim se mijenjao Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i ta izmjena lokalnog zakonodavstva o nepoštenim trgovačkim praksama odraz je promjene na razini EU i mi smo to uspješno primijenili ovdje u Hrvatskom saboru. žalost čini mi se da nije rezultiralo najboljim rezultatima iako je Agencija za tržište tržišnog natjecanja bila kontinuirano aktivna u nadgledanju društava iz lanaca opskrbe hranom učinak je bio relativno slab u njezinom preventivnom djelovanju. Ti primjeri ukazuju na činjenicu da trgovačka društva često ne uzimaju dovoljno u obzir pravila o nepoštenim trgovačkim praksama pri sastavljanju ugovora. Navest ću ovdje i neka pitanja koja mislim iako su u ovom zakonu na njih ponuđeni odgovori da bi bila trebala u svakom slučaju dodatno preciznije definirati. Evo navest ću, imam i tri primjera koja mislim da su tu zapravo koje bi trebali dodatno definirati možda do drugog čitanja. Neće se smatrati nepoštenim ako dobavljač od kupca izričito traži smještaj svog poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda na određenoj polici u prodajnom mjestu kupca, a plaćanje te naknade mora se temeljiti na objektivnim i razumnim procjenama. Mislim da ovdje nije dovoljno jasno precizirano tko uređuje i određuje objektivnu naknadu koja se temelji na razumnoj procjeni. Može li se očekivati nepovoljan ishod za proizvođača kao što je bila nedavna situacija sa Podravkinim proizvodima. Drugo, neće se smatrati nepoštenim ako oglašavanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje provodi kupac izričito traži dobavljač od kupca, a plaćanje se mora temeljiti na objektivnim i razumnim procjenama i gotovo istovjetno, neće se smatrati nepoštenom ako marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koje proizvodi kupac izrazito traži dobavljač od kupca, a plaćanje se mora temeljiti, opet objektivno i razumnim procjenama. Ovdje ne neodgovoreno i neprecizno definirano koja je granica u ovom kontekstu na razini oglašavanja, a koja u svrhu marketinga da bi se plaćanje bilo objektivno, a ne rezultat špekulacije i nepoštene trgovačke prakse. Treće pitanje po kojem moramo, mislim da trebamo imati precizan odgovor, neće se smatrati nepošteno ako dobavljač od kupca izričito traži podatke o izlazu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dobavljača s blagajne i na prodajnom mjestu kupca, a naknada se mora temeljiti na objektivnoj i razumnoj procjeni. Pitanje je hoće li kupac dostaviti dobavljaču naknadu temeljenu na opet, na objektivnoj razumnoj procjeni. Dodatnim preciziranjem ovih pitanja uklonit ćemo mogućnost da trgovci i distributeri nabavljaju robu uz akcijski rabat, no tek dio artikala prodaju po akcijskim cijena od proizvođača, a ostalo u ostatku godine po redovnim cijenama zadržavajući za sebe poput koji bi trebao ići potrošaču. Zbog globalnih poremećaja tržišnih odnosa u svijetu uzrokovanim krizama, došlo je do porasta cijene koje su dodatno potaknuli i špekultantski profiti trgovačkih društava, što smo dodatno pokreće daljnju lavinu povećanja cijena. Od strane Vlade došlo je do zaštite cijena određenih strateških prehrambenih proizvoda i dobro je da se ovim Zakonom dodatno definira odnos između potrošača i kupca. Nepoštene trgovačke prakse pojavile su se kao jedna od posljedice nejednake gospodarske snage svih sudionika u lancu opskrbe hrane, tako i ovoj. Kod nas, one su uz građane, najviše pogodile poljoprivrednike i male i srednje tvrtke kao najslabiju kariku u lancu, ali i male i srednje tvrtke u preradi i zato je dobro da radimo redovito na unaprjeđenju ovih zakonskih okvira kako bi se u što većoj mjeri onemogućila špekulacije i profiterstvo, kao i poremećaji na tržištu i ugrozu standarda svih naših građana. Hvala. Poštovani predsjedniče HS-a, povrijedili ste Poslovnik, čl. 69. Uporno odbijate uvrstiti u dnevni red izvješće o stanju ilegalnih migracija. To je zaključak Odbora na nacionalnu sigurnost, ne prijedlog jedne političke stranke i upravo ste vi odgovorni za pad Schengena, za činjenicu da je Slovenija uvela

što to znači da ja uporno odbijam staviti to na dnevni red? Dakle do sad smo imali samo jedno proširenje dnevnog reda, od kada ste vi sa odbora uputili tu točku. Ja sam to dao, taj vaš prijedlog Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zašto? Zato što odbor može predložiti parlamentarnoj plenarnoj sjednici da raspravi ona godišnja izvješća i to nije sporno, definirano je to člancima koje sad ne znam točno na pamet. Evo, imamo to tu, da, samo sekundu, to je u skladu s čl. 44. st. 4. i 6. Poslovnika. Dakle radno tijelo može zaključkom predložiti Saboru da se izvješće i poslovnici tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima koja oni na temelju zakona podnose Saboru, raspravi na sjednici Sabora. Dakle to su ona izvješća za '21., '22. i '23. godinu i to nema ništa, ništa nije sporno kada se takvo što predlaže. U ovom slučaju nisam siguran da se radi o takvoj situaciji, zato sam tražio od Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da mi razjasni tu situaciju, da li to treba ići u dnevni red ili ne ili vi tu možete onda primijeniti onaj vaš ovaj, što je ovaj saziv i ovaj Poslovnik omogućio, da vi kao oporba ili oporbena stranka predložite neku točku i nakon 60 dana sa 30 potpisa ju ja moram uvrstiti u dnevni red. Dakle o tome se radi. Sada čekam da mi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav dade stav kako postupiti u slučaju ovog izvješća. Izvolite. Poštovani predsjedniče, povrijeđen je Poslovnik. Iz onoga što ste pročitali nigdje se ne spominju godišnja izvješća nego izvješća na temelju zakona. Dakle to pokazuje da ste ovo izvješće, budući da vam je Odbor za nacionalnu sigurnost zbog hitnosti situacije to uputio, da ste ga trebali žurno uvrstiti u dnevni red budući da slovenska Kolega Grmoja, ajde, dajte se sjednite i takve gluposti nemojte izgovorati jer to zaista obmanjujete javnost. Ja sam odgovoran zato što je Slovenija uvela uvela kontrole na granici. Da se dogodila rasprava, onda bi sigurno ovaj, Slovenija postupila drukčije. Ajde, molim vas. Dajte, dajte nemojte tako na tako banalan način zloupotrebljavati Poslovnik. Dobivate, naravno, opomenu. A ovdje očekujem mišljenje odbora, ja ću postupiti onako kako odbor odluči. Dakle ovo je sporna situacija, nismo je do sada imali. Ja nemam ništa protiv da se to raspravi, ali ako ste se pozvali na krive članke, onda ne mogu ja prekršiti Poslovnik, molim vas, sačekajmo samo odluku odbora. Izvolite, kolega Zurovec. Hvala predsjedniče, povrijeđen je čl. 238. Pa većina oporbe je dobila opomene zadnjih dana zbog zlouporabe ovog članka, jedino ja nisam, pa evo, ne želim biti izopćenik, pa evo, zato sam digao povredu Poslovnika. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Nisam, nisam Toliko banalno da stvarno ne razumijem, ali ako želite, evo vas dve opomene, ne znam. Bez veze, mislim. Oke, idemo dalje, nastavljamo s radom. Sada je na redu kolega Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrati. Hrvatskog sabora. Prijedlog izmjene i dopune Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancima opskrbe hranom. I kad sam vidio taj neki prijedlog zakona i 35 članaka čak sam mislio odustati od rasprave jer teško je o nekom Prijedlogu izmjenama i dopunama zakona nešto kvalitetno i dobro reći. Međutim, kad malo dublje uđemo o čemu se tu priča to je vrlo važna tema. Znači radi se o hrani u lancima opskrbe i trenutačnim cijenama koje su na snazi i mislimo da čak mislim da ovaj zakon, prijedlog izmjene i dopune zakona prošao ispod radara jer tu se stvarno kriju mnogi problemi. Hajmo se vratiti malo na trenutačno stanje u hrvatskoj poljoprivredi jer se radi većinom o o prodaji hrane u prodajnim lancima i da vidimo gdje smo, šta smo i što se događa momentalno sa cijenama. Ako se vratimo na sve stvari koje su se dogodile u Agrokoru i koji smo radili lex specialis da bi našu tvrtku domaću zaštitili da bi to bila strateška kompanija hajmo vidjeti šta danas imamo. Imamo jedan Konzum koji je ma što su god ljudi vikali prije na Ivicu Todorića neću biti ničiji odvjetnik ipak pokupio sve ono što su naši seljaci proizveli po nekim cijenama koje su tada hajmo reći realno bile tržišne, ali su naši seljaci imali jedan domaći trgovački lanac koji je otkupio njihove proizvode. Malo je ta naplata štekala, ali su imali. Kad vidimo danas šta se danas događa u Konzumu? Prije Konzum je bio ogledalo gdje si na policama imao 2 metra Kraševih proizvoda, 2 m Franckovih proizvoda, 4 m Podravke proizvoda, Jamnicu, Ledo dok se nije prodao. Šta mi danas imamo u tom našem Konzumu? Imamo pod broj jedan da ne možeš više naći Jamnicu, da se Kraš spustio u Konzumu na razinu Lidla, možda ima izlistano ne znam koliko desetak proizvoda da je Dukat negdje sa strane da Podravkinih proizvoda sve je manje i manje. I mi danas pričamo o izmjeni i dopuni Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancima opskrbe hranom. Pa sramota! I onda dođemo do situacije da čelnici Konzuma slavodobitno dolaze u Vladu mi smo spustili cijene. Ma niste vi spustili cijene, vi ste oderali hrvatski narod koji se senzibilizirao sa vama kad vas je trebalo spasiti, koji se senzibilizirao sa vama kad je trebalo maknuti šeika da vam ne uđe u vlasničku strukturu i napravi probleme, a vi ste za nagradu počastili hrvatski narod da ste drastično podigli cijene, oderali hrvatski narod i onda prvi dođete da se slikate i kažete evo mi smo danas spustili cijene. Pa kako ste mogli spustiti cijene danas, a prije mjesec dana ste pričali cijene su realne, pa to je tržište, pa mi ne možemo, Pa šta se događa? Pa jesmo li mi spašavali taj Agrokor da mi više nemamo domaći lanac koji može barem za hrvatske građane bit donekle prihvatljiv nego jadni ljudi idu na te akcijske cijene koje imaju ispod prosječna hrvatska primanja da mogu preživjeti mjesec za mjesec. Pa ne možemo mi očekivati od Spara, Lidla, Kauflanda neke stvari koje možemo očekivati od Konzuma. Od Konzuma možemo to očekivati. Prema tome, hajmo se vratiti da vidimo šta mi štitimo. Pa znamo kako se cijena formira. Imaš otkupnu cijenu svakog proizvoda, imaš troškove distribucije, transporta, ovisi o udaljenosti i imaš maržu trgovine koja može biti ne znam od nula do 30. I u sklopu toga imaš akcijske cijene i Vlada mora intervenirati i šta da bi Konzum spustio cijene, a mora donositi lex specialis, godinu dana mi imamo priču oko Agrokora, oko Fortenove hoće li se stabilizirati, šta će biti sa tvornicama, šta se dogodilo. Jedino se dogodilo da smo eto izgubili Ledo jer smo i njega prodali. Pa šta sad treba još prodati Jamnicu? Što će se dogoditi sa našim pikovima? Pa jel' itko razmišlja šta će se dogoditi sa pikovima? Kako se prodao Ledo može prodati i pik? A da se vratimo na proizvodnju ja ne vidim više šta mi u Hrvatskoj toliko možemo zaštititi? Pa pogledajte koliko nam košta kruh? Pa prvo bi tu trebali vidjet šta se događa sa kruhom ako vidimo kolika je otkupna cijena pšenice. Pa ti danas kilogram kruha ne možeš kupiti ispod 15, 16 kuna. Pa kruh u Hrvatskoj ne bi smio biti preko 7 i pol, 8 kuna kilogram ili eur, eur i nešto. I to govorim o običnom kruhu. I mi sad pričamo tu o izmjeni prijedloga zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Pa sve je nepošteno. Pa da jedan lanac spusti domaći kruh, pa spustili bi i drugi. Pa to je tržište, a mi smo sad došli u situaciju da jednostavno proizvođači uvijek proizvode plus, minus ista otkupna cijena. Pogledajte kolika je bila otkupna cijena pšenice, pogledajte kolike su tržišne cijene kukuruza, pogledajte kolike su tržišne cijene krumpira, pođite u lanac opskrbe pa vidite koliko to košta. ja mislim da jednostavno mi moramo zaštititi svoju hrvatsku poljoprivredu, mi moramo pomoći svojim poljoprivrednicima. Sad imamo tu svinjsku kugu gdje ne želim ništa o tome pričati, to neka veterinari vode protokolarno kako treba, ali te ljude treba pošteno obeštetit. I isto kao što sam pričao da je nezamislivo da jedna vreća od 25 kilograma mineralnog gnojiva proizvedenog u Petrokemiji je jeftinije u Sloveniji, nego u Hrvatskoj. I onda se postavlja pitanje kako? Zašto mi radimo te zakone i za koga su ti zakoni predviđeni ako mi jednostavno ne možemo zaštititi svoje poljoprivredne proizvode, svoja mineralna gnojiva. Ili još je gore ako ih mi zaštićujemo a skuplje ih plaćamo u trgovinama, gnojivo mineralno je skuplje u Hrvatskoj nego Sloveniji, a došli smo do toga da spašavamo megakompanije da bi nas ta megakompanija sutra oderala, a vi, vladajući, morate se praktički crveniti, objašnjavati ljudima zašto je Konzum se vratio nakon mjesec dana i spustio cijene, znači nisi ih trebao ni podići. Pa moraju i ti domaće kompanije iza kojih je stala politika koja im je omogućila da dođu do toga do što su došli, pa dajte malo budite senzibilni pa vratite nešto hrvatskome narodu. Neće, znači kad te neko prišarafio, kad te netko pozvao na razgovor i sad bi od tega još radio PR, pa mene bi bila sramota doći. Pa ajmo jednom vidit šta mi u Hrvatskom konsensualno možemo napraviti za hrvatsku poljoprivredu. Pa nemojmo politizirati. Ubili smo sve naše domaće, pa sjećate se kad smo tu raspravljali cijeli dan da i ono sjeme zabranimo našim proizvođačima OPG-ovima pa ste kasnije to izmijenili, pa se to vratilo. Pa čemu to? Pa dajmo, zadnja nam je prilika da pomognemo toj našoj hrvatskoj poljoprivredi, da se riješimo nepoštenih trgovačkih praksi, ali da bi se riješio nepoštenih trgovačkih praksi, moraš nešto proizvesti da doneseš na police. Pa šta ćeš zaštititi ako nemaš šta proizvesti? Tako da, mislim da, što se tiče samoga zakona, ić o njemu pročita 35 članaka, je li treba otkupni blok, ne treba, to su gluposti. Pa mi moramo jednostavno vidjeti gdje smo, šta smo, u kojemu nam je stanju hrvatska poljoprivreda i šta je još praktički na kraju možemo napraviti za hrvatsku poljoprivredu, a još jedanput naglašavam da je Fortenova ta prva koja mora bit senzibilna, koja mora pomoći hrvatskim poljoprivrednicima, zašto? Zato što je njome politika pomogla kad se dovela u situacija da nije više mogla, mogla izdržati, ili ne daj bože ako se sutra dogodi da se nekome otela kompanija, to ne bi, to ne bi volio da bude. Pa o čemu ćemo mi pričati? Sad mi pričamo o nepoštenoj trgovačkoj praksi, pogledajte naše hrvatske proizvode danas u Konzumu kako stoje. Pođite, police poslikajte pa me demantirajte, ali ja ću van pokazati slike od prije nego što se je dogodilo ovo sa Konzumom, Agrokorom i Fortenovom. Pa vi ste imali Francka, Kraša, Vindije, Podravke, to su bile police povrća, pa vi danas povrće je zamaskirano, tek kad dođeš tamo, vidiš da to Španjolska, Grčka, Maroko, naših je sve manje, manje i manje i nažalost bit će ih manje jer nije tu kriva nepoštena trgovačka praksa nego je kriva politika, nebitno kojih vlada, nebitno koja je dozvolila do toga, smo onoga našega seljaka praktički sveli u situaciju, eto, da jedva preživi i da je sretan da može prodati po bilo kojoj cijeni. I sad na kraju, kad su ovi podigli toliko rabate su i poljoprivrednici neki došli na svoje jer ne mogu opet, ne možeš imati maržu 300%. Ali meni sami poljoprivrednici kaže neki proizvoda, ali su to male količine, šta će biti kad se to spusti i to je ta, to je taj segment u poljoprivredi gdje nikad ne znaš, imaš prvo problem cijena, imaš problem klime koja se mijenja, ne možeš više uopće predvidit šta će bit i na kraju, imaš trgovačke lance koji, brate mili, sasjeću ono sve što treba sasjeći. A je l' tu treba reagirat poreznom politikom? Je li mi trebamo naći neki dodatan motiv kako naše proizvođače da da stimuliramo kroz neke prikrivene potpore da sad ne kažem koje, jesu li to solari, je li to police osiguranja, je li nešto, ali nešto moramo napraviti. Jer ovaj, ovaj Prijedlog zakona u biti pokaziva sve slabosti i države koja je odgovorna i poljoprivrednih proizvođača koji znaju proizvoditi, ali ih se jednostavno dovelo u takvu situaciju da moraju raditi za velike trgovačke lance protiv kojih nemam ništa, moramo ih imati, moramo ići u kupovinu njih i nemam ništa protiv toga, ali jednostavno ne da situacija nije dobra nego situacija zabrinjavajuća, a još je gore kad imamo veliku sistemsku kompaniju koju smo spasili, a koja nije praktički imala sluha da to vrati, ne treba vratiti na ni politici ni saborskim zastupnicima, ali vratite poljoprivrednim proizvođačima i u konačnici građanima ono što vam se pomoglo da jednostavno imate to razumijevanje pa da spustite te cijene, a ne da dođete u Vladu RH i da kažete slavodobitno, sad smo mi spustili cijene na toliko i toliko proizvoda. kao, isto kao da nešto ukradeš pa da kažeš, evo, vratio sam, eto, sve u redu, samo nemojte me kažnjavati, nemojte mijenjati zakone, nemojte sad stavit državni aparat na moja leđa. E tako se politika ne vodi, tako da poljoprivredna proizvodnja ne čuva, ali ono što je najgore, ne čuvaju se naši vrijedni ljudi koji znaju proizvoditi, ali jednostavno im je više puna kapa upravo tog, ovog Zakona što je sad nepoštene trgovačke prakse, eto toliko je ogroman, od 35 članaka da se i sam, sami možemo procijeniti koliko je bitan, a u biti je nebitan jer ste se nastavili sve po starome, veliki će gaziti male, ali ovo je zadnja prilika da mi barem probamo spasiti hrvatske poljoprivrednike. Hvala. Hvala g. predsjedniče. govoreći da je Agrokor otkupljivao tržišne viškove u našim selima, što apsolutno ne stoji. Apsolutno ne stoji. Činjenica da Agrokor ne samo da nije otkupljivao te tržišne viškove, nego je u našim selima uništio kooperaciju i

Ma kolega Šašlin, ja sam zadnji koji ću to braniti ni sam sam rekao da se odmah od toga ograđujem. Ali pitajte malo poljoprivrednike, kakav je god bio, ja sam rekao, taj Konzum, povukao je sve rekao sam da je bilo problema u naplati, ali tom Konzumu opet ili Agrokoru opet je politika dozvolila da se tako ponaša i to je problem. I ništa drugo. Kolega Vukas i ovo je bio odgovor na repliku pa i vama moram dati opomenu. Prije samo nego što kolega Miletić sada se obrati u ime Kluba zastupnika Mosta, budući da ću sada se zamijeniti s potpredsjednikom, informacija, dakle, nastavit ćemo idući tjedan u utorak i nakon izlaganja klubova i iznošenja stajališta bit će Godišnji izvješće Vlade RH dakle to je onaj veliki izvještaj koji će podnijeti predsjednik Vlade RH, u srijedu ćemo raspraviti amandmane na rebalans proračuna ima 191 amandman tako da puta tri minute to sigurno ide po 9, 10 sati možda će trajati tako da planirate si vrijeme, četvrtak ćemo još uvrstiti neke točke i u petak će biti glasovanje najvjerojatnije u 12,00 dati. Evo samo sam htio da si možete planirati vrijeme. Kolega Miletić izvolite.

i koji su malo vještiji u izričaju mogu bilo koju temu predstaviti na ovaj ili na onaj način i kogod ima malo životnog iskustva zna da bilo koju temu, al bilo koju temu koju god vi sad izmislite, čega god se vi sjetite ljudi mogu braniti ili napadati, kogod je malo nadareniji, malo talentiraniji u govoru, u nastupu, u svojim razmišljanjima. I vi znate da je ovo istina, dakle vi znate da je to istina i ja uopće neću govoriti o govorit ću o zakonu, ali ću govoriti o onome što sam vidio, što sam fotografirao. Ja kad sam u ime kluba se dogovorio da ću govoriti o ovom zakonu onda sam rekao idemo ja sam Riječanin nama je Trst na 50 minuta vožnja ako vozite po svim zakonskim propisima, dakle za manje od sat vremena vi dođete u Trst. I vladajući su nas uvjeravali i bit ću konkretan, baš premijer predsjednik Vlade onako s visoka kako on to zna u poziciji moći oholosti docira da mi tu Mostovci mali miševi izmišljamo, plašimo ljude, nema nikakve inflacije, rasta takve cijene, Vlada se pobrinula za sve i to je njegova pozicija. Mi smo u klubu Mosta predlagali zaključak HS-u predlagali smo Vladi, nemojte uvoditi euro barem 12 mjeseci, nemojte uvoditi euro u ovoj teškoj situaciji i izazovnim vremenima u kojima se nalazimo. Naši ljudi unutar kluba Mosta koji su puno vičniji ekonomiji i tim analizama ekonomskih pitanja su argumentirali zašto, govorimo smo zašto, organizirali smo okrugle stolove, pozivali smo struku koja je govorila zašto bi trebali sačekati godinu dana s uvođenjem eura. Nakon famoznog lockdowna koji je prvi proizveo jel tako inflaciju, tiskanje novca sve je to taj tajni labirint radi kojeg imamo ovo danas što imamo sa cijenama i onda šećer uvođenje eura. što se dogodilo? Pa dogodilo se ono što sam državnog tajnika ja pitao, dakle vladajući nas uvjeravaju da je krava ružičasta, oni kažu hrvatskom narodu dragi ljudi, krava je ružičaste boje ili kolegica Anka Mrak Taritaš mi sad šta ste rekli ljubičaste može one čokoladne i oni nas uvjeravaju dakle krava je evo ispravit ću ljubičaste boje i vi kao građani RH imate u to vjerovati. I nema veze što ste vi vidjeli bit ću konkretan sa cijenama, drugačiju kravu, što krava uopće nije takve boje, predsjednik Vlade je vama rekao da je krava ljubičasta i gotovo. Ja ne mogu prihvatit takvu argumentaciju i takvu raspravu. Dragi moji Pasta Barilla ja fotografirao osobno, Pasta Barilla pola kile u Plodinama ajmo otvoreno, ja fotografirao s mobitelom išo ko luđak okolo spremajući se za ovu raspravu i zato vam kažem vi ćete ovdje doć vladajući, spinovi, pričat ćemo priče, imamo najbolje zakone, mi se brinemo o vama narode, mi vam donosimo, miii brinemo da cijene nisu narasle, mi smo vam osigurali to, mi smo vam sve dali kao je Plenković da mi Bog prosti iz ćaćinog džepa izvukao novčanik otvorio i bacao eure i ovako evoga mi vam dajemo. Pa ništa mi nisi dao čovječe, pa taj proračun je napunio hrvatski narod, taj proračun smo mi napunili, taj proračun su napunili poduzetnici ljudi koji rade, koji su pošteni privređuju. Pa nije taj proračun ko, pa koga je pa nije deus ex machina došao i punio proračun. Inflacija cijela priča i onda dođe i kaže mi vam dajemo. Pa nisi mi ti ništa dao svoje premijeru, nisi mi ti ništa dao svoje, ti samo postavljen da budeš mudri upravitelj, to treba bit predsjednik Vlade po nekoj mojoj logici, mudri upravitelj s dobrima koja nisu dobra tvog ćaće ili mog ili bilo kojeg ćaće, nego su to dobra građana RH i ti s time i ti s time si trebaš mudro upravljati. Mi smo vas molili ne uvodite euro, frka će bit, vi ste rekli joj ovi Mostovci ovi plašitelji, je, je. E pa moj kolega kojeg baš poštujem, baš poštujem dakle dođete u Plodine pola kile BArille 2,5 eura ja fotografirao onda sjednete u auto odete u Trst u Trstu 0,80 centri, to vam je 140% skuplje. Pa ko je tu lud? Ko je tu lud? Pa vi nas Riječane, Istrane tjerate zašto bi mi kupovali, zašto bi neki prosječni građani šta ćemo kupovati u Hrvatskoj kad mu je sve preko granice jeftinije. Ali istina da, sad ne može ni doć baš preko granice jer je pao Schengen i evo policija i vojska na granicama. Baj, baj Schengen zato jer nas susjedi Slovenci optužuju da je 40.000 ilegalnih migranata ušlo preko u Sloveniju radi Hrvatske tako da više ne možemo ić ni po Pastu Barillu i po Caffe u Trst po špežu kako mi rečemo … da, da. Al ajmo kad sam dotaknuo kavu, imam ja tu desetak primjera Lavazza smeđa, Muller i druge trgovine 20 eura, čak 22 eura, odete u Trst 8 eura kilogram, da, da, ja ovdje ne napadam nikoga ako me razumijete, ja samo, evo ja vas pitam kako je to moguće i nisu škare i sukno kod mene ha nego su kod vas vladajući jel tako, iskreno, dakle nisu kod mene, nemam, ja nemam nikakve mehanizme nego ovdje da lajem na mjesec i da vas molim što možemo napraviti, poštovanje potpredsjednice, zapravo nisam vas vidio prije, dakle to je jedino što mi možemo, al ja, mi vam govorimo kako građani žive. Ovo je slikao moj prijatelj iz Rijeke, evo konkretno s Viškova i čovjek je slikao i kaže htio kupit, ima dvorište veće, motornu kosilicu i ode po motornu kosilicu, imam fotografije sve, Stihl FS 120 i kaže akcija, pazite akcija, na akciji 555 eura, akcija i čovjek kaže ajde ja sam tu na Viškovu, ne budi lud, sjedne u auto, 35 minuta pređe granicu, uđe u Ilirsku Bistricu, ljudi ej, Stihl FS 150 290 eura, pa jel mi razumijemo koje su to razlike u cijenama, ko, koje su to razlike i ko je taj, koje država ima mehanizme, ovdje kad je riječ o hrani to je ova priča distributera državni tajniče pretpostavljam jel tako, dakle koje mehanizme imamo da kažemo prestanite krast hrvatski narod, prestanite krast. Ja ne znam dal naši ljudi znaju, je…, da ga ne reklamiramo, jedan aparat za kavu, znate li zašto, zato jer sam izračunao da na kilogram vrhunske kave ja kavu plaćam 30 lipa, malo manje od 30 lipa, 28 lipa na kilogram najskuplje kave jer ja pijem oko 5-6 espressa na dan svaki dan zadnjih 15-20.g. i izračunao sam dakle 30 lipa. Dakle espresso sada u bilo kojem kafiću ovdje po Zagrebu je 2 eura, 2 eura, 15 kuna, 15 kuna, pa naš narod više neće moć, šta, ni kavu negdje popit. Ljudi, to su ozbiljna pitanja, a mi kad smo govorili euro će nas dovest do povećanja drastične cijene, nećete moć to kontrolirat, mi smo bili zloguki proroci, vi ste zloguki proroci, a šta sad, će espresso doć na 20 kuna, pa ko, ko si to može priuštit, prosječni građanin koji ima 2-3 djece, uz jedan kredit, pa kako? Pa evo ovdje kolege neke, neću drukat da poslije ne dobijem po glavi od svojih, pa oni kažu pa ne možemo ni mi, evo uz 15 tisuća kuna plaću, pa ne možemo ni mi svaki dan pit 4 espressa 5 u kafiću ili 2-3 kave s mlijekom, nebitno ili čaj. To nam je donio euro, nepoštene trgovačke prakse. Med, pa kako je moguće da kinesko smeće se prodaje u RH, kako je moguće i to sam sve fotografirao, neću imati vremena sve, možda u pojedinačnoj i kinesko smeće ruši cijenu hrvatskih pčelara odnosno hrvatskog meda, neki škrob tamo onda stave 2% meda, pakiraju ga u Poljskoj i u Španjolskoj, onda ga uvoze kao med s područja EU, znači nevjerojatno i to dolazi na naše police. Pa kako je moguće da država nije došla i rekla ej, pa to je otrov, to nije med, to je otrov, mi naše građane nećemo trovati i okej, ne možemo mi zabranjivat, ja sam stvarno protiv zabrana, ali stavit ćemo vam lijepo takve trošarine da odustanete od toga, pa da mi onda guramo hrvatske proizvode. Gđa. Linda iz Istre mi je poslala kopirane račune cijena kruha, slušajte me sad, ovo sve imam dakle skenirat ću i poslat ću mail državni tajniče da pogledate i govorit ću konkretno. Kruh, kruh Mlinara, kalnički kruh 600 gr. 14. siječnja 2022. kruh je koštao 10,02, 10,02 kune, 17. siječnja 2023. 16,43 kune, isti kruh, 50% povećanje samo na kruhu i sad meni neko dođe i kaže zastupnik Miletić evo povreda poslovnika, on plaši ljude, mi se brinemo. Ma ljudi moji ne napadam nikoga, ja vam govorim samo kako narod živi, ne napadam nikoga, ne morate se odmah branit nego recite što možemo mi napravit da kruh nije poskupio 50%, da potrepštine nisu toliko skuplje, što mi radimo kao država, koje mehanizme imamo, oćemo li prokazat te distributere, jel kupuju Ferrarije, avione, što rade ti ljudi? Jel možete objavit njihova lica, ne da ih mi naganjamo, pa nismo mi divljaci izašli iz pećina nego da se zna ko su ti likovi, da kad sjednu negdje na kavu da im pristojno ko gospoda civilizirano dođemo i kažemo ej, pa vi zarađujete Ferrarije na krađi našeg naroda, pa jel možemo to tako napraviti da znamo koji su to ljudi sjene u našem društvu koji zarađuju milijune. Barilla u Trstu 0,80 centi, u Hrvatskoj u Plodinama 2 eura i 5 i ne znam ko je rekao da, ja nemam problem s tim uvijek ponovit, mislim da kolega iz HSLS-a jel tako, je rekao da se Barilla usprotivila kao tome, znači evo, evo iz vladajućih, da se usprotivila tome kao zašto su cijene tako skupe u Hrvatskoj, a distributeri su rekli ko vas šiša. Pa jel može država doć i reć tim distributerima ma slušajte, pa jeste vi normalni, oćete se s državom igrat, vi bi se s državom igrali, vi mislite da ste veći od države, vi mislite da ste moćniji od države, e pa sad ćete vidjet i legalnim, legitimnim načinima napijete im se krvi tim distributerima, lopovima. Pa to država može ako ima gard ili okej onda neka Barilla košta ja predlažem onda, vi kažete da ne može, okej, kimate tako glavom, predlažem da pašta košta u Hrvatskoj 40 eura kilogram, evo pa to je to ako vi ne možete ništa napraviti. Meso nek košta 100 kilograma pa ćemo ići svi u Sloveniju preko granice, u Trst, Sloveniju pa nek se sve raspadne, pa ćemo možda onda zidati iz početka sve drugačije. Mljekarstvo nam propada, još malo pa ga neće ni biti. Tu je kolegica Petir, mislim da smo sad na 3 tisuće jel tako sa 65 ne znam koliko ona je u tome ful i kolegica Vukovac, mislim da smo sad na oko 3 tisuće proizvođača gotovi smo. Stočarstvo propada, em što nemamo nikakve strategije, em nas je sad ta afrička nesretna svinjska kuga pobila nam stoku sve, dakle i tu smo gotovi. E onda u peradarstvu gdje smo donekle, u svježem mesu gdje smo donekle dakle imamo svoju proizvodnju i samodostatni e sad tu evo predsjednik Vlade kaže onaj Jurij kako se zove ukrajinski milijarder na području Banovine gradi čovjek mega farmu, inače on ima 10 milijuna kokica nesilica ne znam da li to znate, 10 milijuna, pa dolazi lijepo u Hrvatsku, a zanimljivo Slovenci su mu rekli kod nas nećeš i Austrijanci su mu rekli kod nas nećeš. To izguglajte Slovenija odbila ne, Austrija odbila, ali u Hrvatskoj može da i ovo tu malo što smo samodostatni da i to nestane. I ja mislim da mi možemo bolje. Vi kao vladajući, vi kao vladajući da možemo bolje, da možemo sačuvat naše proizvođače da ovim tim lobijima, to su lobiji, uvozni lobiji da država treba tu zauzeti snažniji gard i reć nećeš mali smo pa ne moramo valjda biti robovi cijeli život e, zato jer smo mali, kukavni, jadni i svima se saginjat, pa možemo li bar zauzeti gard jednom i pokazati da smo ozbiljna država i da se ne bojimo nikoga.

upravo je i tamo inflacija niža nego izvan eurozone, a ako pogledate da je u rujnu pala 0,7% u Hrvatskoj, dakle samo u Češkoj i Nizozemskoj je veći pad, 26 smo zemlja po padu, ali dobro. Cijelo vrijeme govorite Barila pola kile 2,5, 2,05 eura u Plodinama evo potrudio sam se 1,06 eura, 1,06 eura. Dakle, ne da ne govorite neistinu nego duplo ne govorite neistinu, duplo. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolega Miletić moram vam dati opomenu naravno ovaj, kolega Miletić je također dignuo povredu Poslovnika. Članak 238., vrijeđanje zastupnika. Mogu bit ovakav smotan ili onakav, ali stvarno ne lažem, dakle evo jedino ako je u 5 dana dakle pala cijena. Ja osobno bio u Plodinama i fotografirao sad poslije ovoga doći do vas vam pokazati. Dakle, cijene hrane su jako narasle to znaju hrvatski građani. Ogromno su narasle i teret nas stišće i zato je važno da vi tu kao oni koji drže te škare i sukno da napravite što možete. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro i to je, nije bila povreda Poslovnika pa dobijate i vi opomenu. Hvala gospodine predsjedavajući. slušaju ovako misle kako ovaj čovjek stvarno se on zalaže za dobrobit naših ljudi, da se on zalaže za naše potrošače itd., a u stvari iza svega toga se krije jedna obična mala predstava kojom je on htio ovdje pridobit nekakve političke poene da se prikaže kako je on zaštitnik nekakvih interesa itd. što nema blage veze sa stvarnošću jer ste stvarno nabacali svega i svačega u ovom vašem govoru. Hvala. Dobro, to isto zaslužuje opomenu. Kolega Mažar ponovo povreda Poslovnika. **Mažar, Nikola (HDZ)** Evo Članak 238., samo kolega Miletić i ja smo sad u međuvremenu razmijenili ove odnosno kataloge, pa i kolega Miletić je rekao da je ovo novo što nije vidio tako da sve u redu i. Dobro, vas dvojica ste raščistili, al ja moram i vama dati drugu opomenu bez obzira na to što ste ga uvjerili u točnost svojih podataka. sada idemo na slijedeći klub, a to je Klub zastupnika HDZ-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče sa suradnicom, zastupnice i zastupnici ovo je preozbiljna i prevažna tema za sve koji se bave poljoprivrednom i razumiju poljoprivredu zato bi se trebali čuvati politikantstva i vratiti se na temelje ovog zakona koji je izuzetno važan, kojeg u dijalogu sa svima koji su u toj karici, u lancu opskrbe hranom trebamo kontinuirano tražiti rješenja život donosi sa sobom naravno nove izazove svaki put i u tom smislu i imamo ove izmjene zakona pred sobom. Nepoštena trgovačka praksa može imati niz posljedica za male i srednje poljoprivrednike i poduzetnike, može dovesti čak i do njihovog propadanja kako bi se suzbila suzbila nelojalna konkurencija, ekonomska ovisnost, ali i ucjenjivanje kojem su poljoprivrednici izloženi. Potrebna su nam jasna pravila i taj problem ne možemo rješavati na dobrovoljnoj razini. Upravo zbog toga je Hrvatska kako bi regulirala postupanje kod pojave nepoštene trgovačke prakse u lancu opskrbe hranom donijela poseban zakon, a EU je donijela posebnu direktivu. Prema istraživanju koje je uoči donošenja te direktive provela Europska komisija čak 96 od 100 ispitanika predstavnika tvrtki iz prehrambenog sektora potvrdilo je da su barem jednom bili izloženi nepoštenoj trgovačkoj praksi. Radi uvjeta koje trgovački lanci postavljaju svojim dobavljačima njihovo je poslovanje sve opterećenije skupim financijskim nametima koji ugrožavaju OPG-ove i male tvrtke. Oni se boje da će biti izbačeni s polica ili podvrgnuti još većim obavezama pa o tome ne govore javno. Imali smo prilike vidjeti da neki trgovački lanci otkupljuju kvalitetne poljoprivredne proizvode po niskim cijenama u Hrvatskoj koje prodaju pod svojom robnom markom, ali ne na hrvatskom tržištu već na tržištu Zapadne Europe. U Hrvatskoj u trgovačkim lancima moglo se pronaći meso iz uvoza koje je prepakirano i deklarirano kao hrvatski proizvod. Isto kao što imali prilike vidjeti i akcijske prodaje domaćih proizvoda čije zalihe se isprazne već u prvih nekoliko sati nakon otvaranja trgovina, a da s druge strane proizvođači odnosno dobavljači nemaju mogućnost uvida u stanje zaliha. Zbog nepoštene trgovačke prakse značajno rastu troškovi i padaju prihodi poljoprivrednicima. Veliki trgovci zloupotrebljavaju nepotpune uvjete iz ugovora, svoje troškove i rizike prenose na dobavljače, nepošteno raskidaju ugovore i zlorabe povjerljive informacije. Riječ je o praksama koje uvelike utječu na osjetljivi položaj naših proizvođača koji pridržavajući se pravila koja im postavljaju europsko i nacionalno zakonodavstvo proizvodeći pri tome hranu visoke kvalitete i zdravstvene ispravnosti ostaju vezanih ruku u nesmiljenoj borbi s gigantima koji koriste svoju značajnu pregovaračku snagu i nedovoljno jasno propisane ugovorne obaveze i u toj borbi svaki put pobjeđuju. Obuhvat nepoštenih trgovačkih praksi je potrebno proširiti, te istovremeno kontrolirati nepoštena postupanja i ubrzati postupke njihovog utvrđivanja u praksi. Tijekom donošenja važećeg Zakona o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom predlagali smo nadopunu zakona na način da krajnja prodajna cijena ne može biti niža od proizvodne cijene iz razloga što se događa da se druge države rješavaju svojih tržišnih viškova kroz trgovačke lance koji na hrvatsko tržište stavljaju proizvode ispod proizvodne cijene rušeći tako cijenu hrvatskih proizvoda na koje nerijetko potom dižu nesmiljene marže. Tada smo dobili obrazloženje koje će se, kako će se taj problem rješavati podzakonskim aktom, no stupanje na snagu odredbi pravilnika koji se odnose na proizvodno i tržišno osjetljive proizvode višekratno je odgađano i u ovom prijedlogu zakona takva odredba je uklonjena, pa stoga pozivamo da se do drugog čitanja predvide mehanizmi koji će našim proizvođačima dati dovoljnu zaštitu kako bismo očuvali domaću proizvodnju, posljedično i ruralna područja na kojima se ta poljoprivredna proizvodnja obavlja. Mi smo svjesni izazova zajedničkog europskog tržišta, no ukazujemo na važnost prepoznavanja praksi koje u zaštiti domaćih proizvoda i proizvođača provode druge države članice i to posebno u području propisivanja kvalitete, jačanju kratkih lanaca opskrbe hranom, kao i u osnaživanju institucija koje pružaju potporu proizvođačima. U tom smislu i zakonodavstva nekih država članica prepoznaju klauzulu o automatskoj reviziji cijena koja ovisi o varijacijama u cijeni poljoprivrednih inputa, a koja je predmet međusobnog dogovora stranaka ugovora i bilo bi značajno sa raznim savezima i udruženjima poljoprivrednika ovu temu raspraviti jer smo svjedočili da je upravo u tom segmentu postojao problem početkom ove godine. Jasnije definirana zakonska podloga kojom bi spriječili uvjetovanost između kupnje proizvoda i nabave repromaterijala isključivo od istog kupca, jasno propisani rokovi trajanja ugovora, precizno definirani razlozi raskida ugovora, razlozi otkazivanja narudžbe, uvjeti akcijske prodaje, te preciznije definirane obaveze kupca i sankcioniranje istih, pitanja su koja moramo staviti u fokus ako našim proizvođačima želimo osigurati poštenu tržišnu utakmicu. Iskoraci prema tim ciljevima potrebni su i u Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, ali i u Zakonu o javnoj nabavi. Svi koji traže postupanja Agencije za zaštitu od tržišnog natjecanja odgovore čekaju jako dugo, što ukazuje na potrebu dodatnog kadrovskog osnaživanja agencije, ali i na potrebu jasnijeg propisivanja vremenskog okvira u kojem su sudionici u postupku obavezni odgovoriti na upit agencije, pa je to također potrebno definirati zakonom. Važno je da agencija pruži odgovore i tumačenja u razumnom roku jer nam se otkupljivači pritužuju da ne dobivaju odgovor na pitanja kada traže tumačenje pojedinih odredbi zakona. Cilj nam nikad ne smije biti kažnjavanje već stvaranje fair play uvjeta na tržištu i pružanje osjećaja sigurnosti svim sudionicima u lancu opskrbe hranom, što dosad nismo postigli i na tom moramo dodatno poraditi. U tom smislu bi po uzoru na druge države članice EU, a s ciljem skraćivanja postupka utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi možda bilo dobro razmišljati i o uključivanju medijatora koji bi mogao djelovati pri utvrđivanju sumnje na nepoštenu trgovačku praksu, a s kojim bi morali surađivati i prodavatelj i kupac. Time bismo možda već u startu riješili problem, skratili rokove, a i smanjili pritisak na agenciju koja se očigledno sa tolikom količinom prijava ne može nositi. Govoreći o dobrim praksama drugih država članica treba spomenuti i kako su neke države jasno propisale minimalne i maksimalne rokove trajanja ugovora koji se sklapaju između dobavljača i kupca, a što uvelike utječe kako na pravnu sigurnost proizvođača za plasman njegovih proizvoda i daljnje planiranje proizvodnje tako i na samu sigurnost opskrbnog lanca, pa bi o reguliranju istog bilo pametno raspraviti do drugog čitanja sa poljoprivrednim proizvođačima. Nepoštena trgovačka praksa jedan je od najozbiljnijih problema s kojima se suočavaju poljoprivrednici diljem Europe, pa tako i Hrvatske. Kako smo među prvima u EU donijeli Zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i među prvima smo se uskladili sa odredbama europske direktive, jasno smo poručili da je ovaj problem prepoznat i da ga želimo riješiti. To se sasvim sigurno neće dogoditi preko noći, niti je to lagan proces imajući u vidu da smo dio zajedničkog europskog tržišta, pa se onda cijene koje su po svakom svom učinku ustvari dampinške tako ne tretiraju dok se za utvrđivanje predatorskih cijena traže toliko zahtjevni dokazi da je na razini cijele EU pokrenuto tek nekoliko postupaka. Obrazloženje koje smo dobili da su dampinške i predatorske cijene regulirane drugim propisima, te da se prodaja proizvoda po takvim cijenama ovim zakonom neće propisat kao nepoštena trgovačka praksa, ne rješava problem jer da prema Zakonu o trgovini i Zakonu o tržišnom natjecanju postoje pravni mehanizmi i da se sankcioniraju takve pojave onda ne bi imali na tržištu poljoprivredne proizvode po takvim cijenama. Zato pozivamo konstantno na ovaj dijalog kako bi zajednički tražili rješenja. Zbunjujuće je obrazloženje da se kao nepoštena trgovačka praksa ne može odrediti prodaja proizvoda po cijenama nižim od proizvođačkih jer ne postoji matematički model niti metodologija kojom bi se ta cijena izračunala. To je odgovor koji nam je rečen više puta. Prema dostupnim informacijama u Hrvatskoj te kalkulacije radi savjetodavna služba, a na razini EU postoje posebni opservatoriji za mlijeko, meso, žitarice, voće, povrće, vino koje objavljuju usporedne podatke cijena država članica u EU. Osim toga i Državni zavod za statistiku objavljuje prosječne proizvođačke cijene iz istraživanja otkupa i prodaje koje se računaju na temelju prikupljenih podataka o količini i vrijednosti poljoprivrednih proizvoda. Razumijemo bojazan predlagatelja ovog zakona vezano uz zaštitu tržišnog natjecanja no također smatramo da ima prostora za hrabre i kreativne političke odluke koje će zaštiti domaću proizvodnju i na njima moramo zajednički poraditi. Točno je da na europskoj razini nije propisana zajednička minimalna cijena poljoprivrednih proizvoda, ali postoje tržišne mjere koje propisuje zajednička poljoprivredna politika kako bi se pomoglo poljoprivrednicima, a Europska komisija uspostavila je sustav monitoringa cijena poljoprivrednih proizvoda koji se objavljuju mjesečno. Neke države članice propisale su u okviru svog nacionalnog zakonodavstva minimalne cijene poljoprivrednih proizvoda kako bi zaštitile svoju poljoprivrednu proizvodnju, a neke čak i uvode posebne pravobranitelje za ovo pitanje. Trebamo raditi na osiguranju infrastrukture na poljoprivrednim gospodarstvima koja je potrebna da bi mogli kroz kratke lance opskrbe hranom utjecati na bolji plasman domaćih proizvoda i smanjenje uvoza. Također trebamo poticati naše proizvođače da se udružuju kako bi mogli dostaviti dostatne količine poljoprivrednih proizvoda naručiteljima. Tu prije svega mislim na turizam, ali i na naše škole, javne ustanove u kojima želimo da domaći proizvod bude zastupljen. Ovaj zakon je ključan kako bi se uveo red na tržište i on donosi niz pozitivnih mjera. No, također ono na što pozivamo jest da u praksi pratimo kontinuirano i prepoznamo i utvrđujemo one točke koje su najproblematičnije jer možda se nama kao zakonodavcu iz ove perspektive čini da mi radimo dobro, ali ponekad te naše odredbe koje predlažemo trebamo modelirati u smislu onog što poljoprivrednici signaliziraju i svi drugi lanci opskrbe hranom da je stvarni život. Zbog toga trebamo pratiti učinke i otklanjati probleme kako bi se omogućilo prije svega poljoprivrednicima da mogu normalno poslovati. Zato donošenje ovog zakona ne vidimo kao konačan proces već smatramo da je naša zadaća kontinuirano iznova tražiti rješenja sa svim sudionicima lanca opskrbe hranom kojima ćemo nepoštene trgovačke prakse svesti na minimum. U tom smislu naš klub zastupnika stoji na raspolaganju za daljnji dijalog i sa Ministarstvom poljoprivrede i sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, ali naravno prije svega sa poljoprivrednicima koji nam se obraćaju i kroz ovu raspravu smo nastojali adresirati neke od njihovih prijedloga kako bi zakon do drugog čitanja imao još snažnije mehanizme i kako bi ih još bolje mogli zaštititi. Hvala vam lijepo. prije nego što joj dam riječ, samo izvolite, ovaj pozdravit ćemo na galeriji upravo dolaze učenice i učenici Gimnazije Matija Mesić iz Slavonskog Broda pa ih pozdravimo. Evo, izvolite poštovana zastupnice Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo, hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, ne tako davno 2021. godine smo jednako tako u ovom visokom domu raspravljali o izmjeni i dopuni Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi u lancu opskrbe hranom. Mislim da su i tad u raspravi smo otvorili niz tema koji se otvaraju i sad. I evo 2023. ponovo imamo ovaj izmjenu zakona i ja moram biti poštena i reći kad sam vidjela pomislila sam ček malo pa jel nije to već bilo ili mi se činilo da je bilo nedavno, ali kad sam onda malo dalje vidjela vidjela sam da je bilo u 2021. godini. Dakle, ono što svako od nas će reći da nema nikog tko se nije susreo sa činjenicom da kad ste došli kupovati prehrambeni proizvod u trgovini da ste vidjeli prelijepljene cijene, prelijepljene datume, dakle ono što ste imali priliku vidjeti da na nekakvim proizvodima imate prelijepljen datum do kad traje. Dakle, čak nije bio, bio je problem u jednom slučaj je bilo problem o ribi, dakle da je bio prelijepljen datum i na to se upozoravalo. Dakle, ja inače mislim da je ovaj tip zakona važno, važno je da reguliramo, ali važno je da u stvarnosti svim alatima koje imamo ukazujemo na to i smanjimo sve ono što imamo priliku vidjeti. koristim ovu priliku da se referiram i na dvije aktualne situacije koje imamo u društvu, a koje je vezano jednako tako sa opskrbom hranom. Jedna od situacija je bila gdje su kad je Vlada odlučila bazičnim nekim proizvodima odrediti koja je cijena onda su mali trgovci upozoravali da oni imaju problem da oni kad kupuju te dakle od svog dobavljača da često kupuju po cijeni koja je veća nego koju će prodavat jer su oni mali i njima dobavljači ne nude cijene koje nude velikim trgovačkim lancima. Cijelo vrijeme naglašavamo jednu situaciju da mi imamo vjerojatno imaju i druge države EU ali u ovom trenutku moram priznati da se ne želim referirati na druge države EU, želim se referirati na situaciju koju imamo kod nas. Mi imamo niz situacija gdje su veliki trgovački lanci apsolutno neusporedivo boljem položaju nego što su male trgovine. Ja samo pitam, mi možemo imati politiku da nam male trgovine kvartovske ne trebaju. Može biti politika da nam u gradovima te trgovine ne trebaju, to je politika koju još nisam vidjela nijednu zemlju da ju ima, kvartovski dućani su izuzetno bitni, to je ona tema malih kvartovskih obiteljskih dućana od kojih živi jedna obitelj koji zapravo na taj način rješavaju, odnosno svoje zaposlenje i sve ostalo. Ako nam takvi trebaju, a ja sam sigurna da nam trebaju i da ovo što sam spomenula može biti samo jedna nakaradna politika, onda o tome trebamo voditi računa. I ne mogu se ne referirati ovom prilikom, ne tako davno, jednako tako u ovom Saboru je donešen zakon kojeg zovemo zabrana rada nedjeljom. Taj zakon o zabrani rada nedjeljom je eksplodirao direktno u lice premijeru Plenkoviću. Ovo ljeto su svi ovaj ukazivali na problem nedorečenosti zakona i način na koji je definiran da nije dobar. Onda su pojedini gradovi krenuli proglašavati sajmene dane. Ljudi moji, pa nemojmo radit cirkus. Mi radimo cirkus od svega. Sad je nastao problem sa Danom mrtvih koji se odlučio proglasiti, jednako tako su neki gradovi rekli da će ga proglasiti sajmenim danom. Dakle 1.11., Dan mrtvih će se ići proglašavati sajmenim danom da bi se moglo prodavati cvijeće, svijeće i kestene, pretpostavljam, vruće koji se prodaju. Sad vidim da ide odluka Vlade da će biti odluka Vlade da se 1.11. to može, dakle nekakva uredba, ne znam što će biti, dakle nisam do kraja imala prilike vidjeti, da jesam onda bih rekla, ali dakle ide odluka Vlade, vidim da je sad već upozoravan premijer Plenković da ako to donese, da to može biti protuustavno. Ljudi moji, ja, i tu nije bilo nikakve tajne, sam bila ona koja sam rekla da se ja protivim zabrani rada nedjeljom, da na ono na što ću se uvijek zalagati, a to je da radnici budu adekvatno plaćeni, da to bude odnos između zaposlenika i poslodavaca, da kroz taj svoj odnos oni moraju definirati i zaista moraju biti neusporedivo više plaćeni i sve ostalo, da imamo situacije gdje neki zaista žele isključivo radit nedjeljom jer su više plaćeni, a neki ne žele, ali sad ta ishitrena odluka koja je bila politička odluka da se dodvori određenim skupinama direktno eksplodira u lice. Kome? Premijeru Plenkoviću pa ćemo vidjeti kako će to završiti i naravno nisam mogla, a ne referirat se i na to. Kad je riječ o Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praski u lancu opskrbe hranom, svi oni zakonodavni okviri koji mogu, koji se mogu osigurati, da se osiguraju svi instrumenti, svi alati agencijama da ima svoje alate u rukama, da može djelovati su dobrodošli. Dakle svatko od nas koji će doći za ovu govornicu može imati nebrojeni broj primjera, da ne znam deterdžent za pranje veća, isti proizvođač u Austriji kupile i kupite u Hrvatskoj, različit je. Dakle ne umišljate, nije onaj efekt pa sad si netko umišlja. Dakle isti proizvođač deterdženta i u istom lancu kupujete, ni ne želim navesti kojem, u Austriji i u Hrvatskoj, različit je. Dakle mi smo toga bili svjedoci. Jedna od onih različitih gaziranih napitaka, isto tako smo svjedoci, ali dakle to je nešto što su činjenice i što apsolutno mi moramo voditi računa jer tko na kraju, na kraju sveg toga, tko je na kraju onaj koji plaća? Plaćaju građani RH koji kupuju tu, odlaze i kupuju tu svjesni toga da da imaju neke lošije proizvode, svjesni i toga da neke stvari plaćaju više, nema tome, ovaj Zakon i ovaj tip zakona na kraju štiti naše građane. Naš zadatak je između ostaloga, sustavom zakona koji imamo zaštititi domaće proizvođače. Štite sve zemlje ovog svijeta i treba jednako tako štititi i Hrvatska. Moramo zaštiti i domaće proizvođače, trebamo ih zaštititi na način da oni imaju zaista i argumente i razloga proizvoditi, da se njihovi proizvodi prodaju, ali na taj način štitimo sebe jer znamo da ćemo jesti kvalitetnije. Dakle u konačnici štitimo sebe i svoje obitelji kroz te, kroz to sve zajedno. Sigurna sam da niz proizvoda koje imamo su kvalitetniji, ne znam, pođite, evo, primjer jagoda. Ja, recimo, nemam problem otići i kupiti španjolske jagode. Ali za djecu nikad ne bih kupila španjolske jagode jer se ne bih usudila i onda ih perete, ne znam što sve ne, ovo drugo voće možete oguliti kad kupite, jagode ne možete oguliti, dakle imate niz, niz primjera koji treba štititi domaće proizvođače. Ovaj Zakon treba gledati u kontekstu još jednog, jedne činjenice, to više nije utvaranje i više nije da netko vidi, ujutro se probudio pa vidi bijele miševe,

koji će sigurno izazvati i u poljoprivrednoj proizvodnji velikih, velike promjene koje imamo. Dakle da su klimatske promjene činjenica, ja neću reći nikakvu novost s ovog, s ove govornice, tog ste svjesni i tog smo svjesni svi zajedno. Dakle mi kao ljudi se polako moramo prilagođavati tome iako će dio migracija biti isključivo i vezano uz klimatske promjene, prilagođuju se živi, dakle biljni i životinjski svijet i morat će se prilagodit poljoprivredna proizvodnja i toga moramo postati svjesni zato što mi često govorimo, pa nema veze, ima vremena. Ja sam sigurna da apsolutno nema vremena, da nam je 2030. tu negdje sutra, a 2050. nam kuca na vratima i za 2050. se trebamo pripremiti sad i vidjeti kako se treba pripremiti sad. Ima još jedna stvar koju hoću naglasiti. Kad čitate obrazloženje ovog zakona, dakle zakon je relativno jednostavan, relativno jasan, sigurno da ima nekih stvari koje se mogu poboljšati, a onda je, ovim zakonom se bri…, brisala odredba o krajnjoj prodajnoj cijeni koja se formira tako da nabavna cijena poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda množi najmanje s koeficijentom 1,10 i sad se između ostalog kaže da u dosadašnjem razdoblju do primjene ove zakonske odredbe nije ni došlo jer je od 2021., dakle do danas smo imali temu covida, temu rata u Ukrajini i rastu cijene energenata i tu bi se referirala zaista, ovo me je ionako nekako zazvučilo, rast cijene energenata. Kolegice i kolege, ja vas pitam sve zajedno, a i sebe, ali odgovor znamo, prvo, prvi element koji utječe na povećanje je pove…, je povećanje cijene goriva i kad se poveća cijena goriva automatski prvo što se ide povećavati cijena je cijena kruha, dakle prvu cijenu koju vidimo kad je povećana cijena goriva povećava se cijena kruha. Jučer je kad smo imali rebalans kolega Lalovac tu lijepo pokazao podatke o bazičnim proizvodima kolko su povećanje cijene bilo, dakle tu mi je naravno zazvonio krumpir čije je povećanje 113%, dakle cijena krumpira je 113%, a povećanje kruha je ja mislim 50%. Recite mi, ja možda, možda netko zna jedan jedini proizvod čija cijena je pala kad je cijena goriva pala, dakle nama je, i cijene goriva su zaista kad je krenuo rat u Ukrajini jer bilo koji rat izaziva apsolutno poremećaj vezano za energente, cijena goriva je narasla i otišla je, zaista je išla gore i tu smo ono pratili svaka dva tjedna i vidjeli što se događa, iza toga su cijene goriva pale i cijene goriva su, mi smo svi s ove govornice kričali i uspoređivali cijene goriva u Hrvatskoj i okolnim zemljama kad je to bilo veće, iza tog su cijene goriva pali i u Hrvatskoj su bile iste ili manje nego što su bili, i manje nego što su bile u okolnim zemljama, da li znate ijedan jedini proizvod čija cijena je pala jel je pala cijena goriva? Ne znate, kao što ne znam ni ja. Dakle, uopće mi imamo neke fame koje ostaju fame, poveća…, dakle imamo, vodimo računa da cijene energenata budu ograničene, cijene goriva su na razumnim, razumnim okvirima, nama proizvodi nisu zbog toga pali nego su cijene ostale i dalje veće. Ja vas pitam što je to i pitam nas sve zajedno, dakle zaključno ono što hoću reći, naravno da rasprava o ovom zakonu otvara i niz drugih tema koje moramo otvoriti i zadaća nam je kad ovdje sjedimo i raspravljamo i govorimo da ih otvorimo, ovo je u prvom čitanju, između prvog i drugog čitanja će zasigurno biti još nekakvih intervencija u zakon, iskustva koja imaju neke druge zemlje. možete iskoristiti cijeli govor u ime kluba da samo na…, navedete sve one negativne primjere koje smo imali, ali na kraju dana ono što moramo voditi računa, a to je da kad je riječ o prehrambenim proizvodima učinimo sve da zaštitimo svoje poljoprivredne proizvođače jer na taj način ćemo učiniti sve da se svi zajedno bolje hranimo, hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Možemo! govorit će poštovana zastupnica Sandra Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege, znamo da nepoštene trgovačke prakse najviše pogađaju poljoprivrednike, kao i mala i srednja poduzeća u proizvodnji hrane koje vrlo jesu ne najslabije karike u lancu opskrbe nego one sa najmanje moći jel. Dodatan problem za Hrvatsku je na pojedinim lokalima i regijama visoka koncentracija tržišta u sektoru trgovine. Kad kažem na pojedinim lokalima i regijama, mi kada pogledamo Hrvatsku globalno možemo reći da ne postoji previsoka koncentracija na tržištu samo jednog trgovačkog lanca ili nekoliko njih zato što zapravo kada sam gledala izvješća o konkurentnosti, kada se gleda ukupno postoje dakle različiti akteri, nije situacija primjerice kao u bankarskom sektoru, međutim kada pogledamo regionalno, imamo koncentracije, visoke koncentracije pojedinih trgovačkih lanaca na pojedinim područjima. To možete i sami utvrditi, pa ćete vidjeti da čak recimo u, u Zagrebu na području recimo Donjeg grada kolki izbor između različitih trgovina imate, radi se o glavnom gradu i to o njegovom centru, a onda pogledajte primjerice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koliki izbor imate, koliki izbor imate u Slavoniji itd. i vidi se da pojedini trgovački lanci regionalno dakle imaju veću koncentraciju i da zapravo pitanje koncentracije i trebamo gledati na način koji je regionaliziran ili lokaliziran. E sad, dakle regulativa kojom se prenosi europska direktiva vezana uz nepoštene trgovačke prakse u nekoj mjeri jest neke od takvih praksi spriječila, međutim mi se sad ponovno ovdje nalazimo pred izmjenama zakona, a da ne znamo ni koliko je efikasna, ni šta smo uspjeli spriječit, a šta i dalje postoji jer nemamo procjenu učinka propisa ovdje, dakle nismo dobili izvješće o tome koliko je ovaj zakon od svoje primjene uspio točno koje nepoštene trgovačke prakse smanjiti ili suzbiti. Dakle zakon je primjerice zabranio namete kao što su naplata prisustva na policama, znamo da su to trgovački centri radili, dakle naplaćivali bi dobavljačima prisustvo na policama i zakonito zabranio, ali nije istovremeno zabranio različite vrste bonusnih opterećenja koje trgovac može prenijeti na dobavljače i kojima onda zapravo na neki način obezvrjeđuje poziciju dobavljača. Dakle, primjerice trgovački lanci tzv. dakle tim bonusima i povećanjem bonusnog opterećenja dobavljača njegov položaj otežavaju, taj dobavljač zbog toga mora povisiti cijenu vrlo često, dakle dobavnu cijenu svog proizvoda. Onda se ta dobavna cijena naravno prelije u konačnu cijenu proizvoda na koju se stavlja marža trgovačkog lanca itd. i onda imao naravno lančani efekt povećanja cijena jer nemamo zapravo regulaciju bonusnih opterećenja. Također, regulativa ne zabranjuje transfer marketinških troškova na dobavljače mada i za samu direktivu to predstavlja sivu zonu. Evo sad vrlo konkretno da vam kažem, od malih dobavljača kako to ide, dakle sa čime su oni suočeni. Trgovački lanac ne smije dobavljaču reći da mora platiti reklamu u primjerice onim lecima koje, koje trgovački lanci dijele. Ne smije mu reći da mora, ali mu kaže ovako, da imaju prednost i bolji položaj oni koji plate reklamu. I to jest teško regulirat i to je teško kontrolirati jer je to odnos između privatnih aktera, ali je to praksa kojom se marketinški troškovi izravno prebacuju na dobavljače i to se radi. Također, zakon izričito zabranjuje da trgovački lanac primjerice odnosno trgovac zabranjuje mu da može tražiti od dobavljača da drugim kupcima ne prodaje robu jeftinije nego njemu. Dakle, to je zabranjeno jer to je na kraju krajeva zbilja kak da kažem uništavanje tržišne utakmice jel i jest zabranjeno. istovremeno se ne ograničava pritisak tog trgovca ili trgovačkog lanca na dobavne uvjete s ciljem da smanji cijenu i osigura najjeftinije dobavne cijene ucjenom plasmana. Znači ok, on ne smije tebi reći nemoj prodat, ne smiješ prodavat jeftinije nekom drugom ali ako kod mene nije najjeftinija cijena onda te neću stavit na policu i s time su suočeni naši mali dobavljači. Dakle, problem koji zakonodavac ne uspijeva riješiti su društveno neodgovorni trgovci odnosno oni koji obezvrjeđuju pozicije dobavljača, a to na kraju ne koristi ni potrošačima jer vrlo često rezultira i povećanjem dobavne cijene, a onda i konačne cijene. E sad, kakav vam to efekt ima na primjerice našu prehrambenu industriju i na mala i srednja poduzeća koja se bave preradom poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. ljudi sa kojima sam ja razgovarala i koji proizvode neke od zbilja prepoznati i vrijednih proizvoda koji jesu, koji se čak i izvoze, a mali su, mali su proizvođači, izvoze se i na policama su naših najvećih trgovačkih lanaca kažu ovo. Mi imao mogućnost za investiranje u ozbiljno proširenje proizvodnje i našeg plasmana koji proizvodimo, ali ne radimo to jer nemamo nikakvu sigurnost i nikakvu garanciju da ćemo te proizvode moći plasirati i da nas se neće ucjenjivati po ovim osnovama koje sam ovdje rekla. To dakle koči ekspanziju naše male prehrambene industrije i onda to postaje ozbiljan problem koji nije samo pitanje regulacije nepoštene trgovačke prakse nego postaje gospodarski problem. I sad šta je dodatno, dodatna stvar naši mali prehrambeni proizvođači uglavnom dakle proizvode koje regionalno mogu pokriti, mogu dostaviti u regionalne trgovačke centre. Vrlo često je nedostatak logističkih centara njima upravo prepreka da svoje proizvode plasiraju jer evo dat ću vam primjer, ako trgovački centar nema logistički centar recimo u Zadru nego ima u Splitu jel neće možda uzeti jer će imati veći naravno transportni trošak neće uzeti od nekog proizvođača iz Ravnih Kotara, recimo jel. E sad, naravno da mi ne možemo prisiliti trgovačke lance niti im govoriti gdje će imati svoje logističke centre, ali ono što možemo kao država raditi jest udruživati male proizvođače, udruživati male proizvođače i njima financirati njihove logističke centre. To možemo raditi i znam da je bilo u programu Vlade da ćemo u tzv. centar za voće i povrće mada to nije dobar naziv i znamo od kud je došao, ali ok možda ste u međuvremenu i promijenili, radi se zapravo dakle i o skladištima, sušarama, hladnjačama jel koji su logistički centri koje mogu i poljoprivrednici i naši mali proizvođači koristiti da bi zapravo mogli i omasoviti svoju ponudu i da bi svoje proizvode duže mogli zadržati svježima itd. i zapravo bili konkurentni u dobavi tih proizvoda. E i ja znam da je to bilo u programu Vlade, ja ne znam do kud se time došlo koliko smo mi logističkih centara, 2 smo izgradili jel, ok. To je apsolutno nešto što na razini svake regije trebamo imati i to je sigurno mjera koju ćemo mi uvijek podržavati. S time da podržavamo i pristup da suvlasništvo ili barem utjecaj na upravljanje imaju proizvođači kroz svoja udruženja odnosno kroz svoje zadruge sličnom modelu kakav je i u Velikoj Gorici u centru za voće i povrće jel. Evo, e dobro tu, tu vidim da, da imamo slaganje, drago mi je, drago mi je zbog toga. Evo dakle, nama je gospodarski cilj ojačati položaj naših malih dobavljača to nam je gospodarski cilj. Neke, neke od tih stvari možemo riješiti izravnim ulaganjem države, neke kroz regulaciju nepoštenih trgovačkih praksi. Naravno da bi se neke nepoštene trgovačke prakse koje je teško kontrolirati riješile da imamo veću konkurenciju, to je svima jasno, ali moramo poticati aktivno veću konkurenciju. To znači da AZTN, dakle Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kada gleda koncentraciju na tržištu moraju gledati i lokalno i regionalno i nacionalno ne samo nacionalno. Dakle, ona mora reći na Donjem gradu nema ništa osim Spara ili ne znam šta još. Jel'? Dakle mora to vidjeti, mora vidjeti da u južnom dijelu Dalmacije je prevalentno Studenac i možda još jedan, dva veća. Znači mora gledati na lokalu da li postoji koncentracija. I kad postoji koncentracija poduzimat mjere. E i onda kad imate manju koncentraciju na tržištu, veću konkurentnost onda se i neke od ovih stvari lakše rješavaju jer nećemo mi nikad imat dovoljno inspektora da sve to nađemo i da sve to saniramo. Dakle, moramo poticati i tu lokalnu konkurentnost u samoj trgovini. I sad da iskoristimo još ovih par minuta za pitanje ovog problema sa radom nedjeljom. kolegica Mrak Taritaš je postavila pitanje malih trgovina i zašto nemamo male trgovine? Kada se donosio zakon koji je regulirao zabranu rada nedjeljom ideja je bila da radnici, podcrtavam radnici ne rade nedjeljom. To je bila ideja da ne moraju radnici raditi nedjeljom. Nije bila ideja da se ništa ne smije kupit nedjeljom, nego da radnici ne rade nedjeljom. Mi smo dali amandman koji ja mislim da je prihvatljiv svima i bezveze ste ga odbili. Amandman je bio da se zabrana rada nedjeljom ne odnosi na vlasnike trgovina i članove njihovih obitelji, jer ako hoće raditi tko smo mi da vlasniku zabranimo da radi ako hoće raditi nedjeljom i članovima obitelji. Na taj način bi male trgovine, male voćarne, cvjećarne, dakle male trgovine, lokalne kvartovske ne samo opstale nego bi dobile priliku da dobro posluju jer bi upravo bile one te koje nedjeljom nadomještavaju ono što se inače kupuje u velikim trgovačkim lancima. I toj familijici bi nekakav prihod bio zagarantiran, ali evo to se odbilo iz meni potpuno nejasnog razloga. I ne, to nije diskriminacija po veličini, to nije diskriminacija po veličini trgovine, nego je to to razlikovanje koje ima pravnu osnovu, a to je da mi ne zabranjujemo rad nedjeljom, nego da ne dozvoljavamo da radnici koji su u nesamostalnom radnom odnosu, dakle rade za poslodavca da oni rade nedjeljom, a da ne diramo samostalna zaposlenja. Znači netko tko radi za sebe, netko tko je vlasnik, neto tko je član obitelji, koja radi, koja je OPG, koja je trgovina, itd. zadruga, d.o.o. bez obzira ali je vlasnik, neka radi jer je to njegov izbor. Mi smo išli štititi radnike, a ne nedjelju, radnike da mogu nedjeljom bit doma, da znamo da imaju jedan slobodan dan i da je to onaj dan kad su im i djeca doma po mogućnosti. Jer nije isto da li je to utorak ili je to nedjelja, nije isto. Svi hoćemo bit sa familijom doma barem jedan dan. Dakle, štitili smo radnike, a nismo osigurali onima koji su vlasnici da nedjeljom mogu raditi. I to je greška, ali to je greška koja se da popraviti izmjenama zakona da se to omogući i onda se ne bi doveli u ovu situaciju potpuno bedastu, ali ne samo bedastu nego protuustavnu da Vlada donosi odluku da cvjećarne i ovi koji prodaju cvijeće mogu raditi, mogu pazite, mogu raditi 1.11. Vlada Vlada nije zakonodavac. Zakonodavac je Vladi dao mogućnost da naredi da se mora radit nedjeljom, da dakle neki moraju biti otvoreni nedjeljom kada je to nužno ali ne da može. To da netko može raditi je do tu do zakonodavca i do lokalne samouprave koja može proglasiti sajmišni dan. Vlada ne može. Vlada jedino može reći zbog izvanredne neke situacije bilo čega, moraju biti otvoreni a može nije u njenoj domeni i to će past. Past će i to na osnovi kršenja temeljne odredbe Ustava o trodiobi vlasti, jer Vlada je ušla ponovno u ulogu zakonodavca. Dakle, Andreju Plenkoviću molim vas prenesite da premijer nije zakonodavna vlast nego je izvršna i ne može sve više grabiti u ono što je zakonodavna. Toga je zbilja bilo dosta, pa ćemo evo pitat i za to Ustavni sud šta o tome misli. Hvala. Idemo na pojedinačne rasprave i prva će govoriti poštovana zastupnica Marijana Petir. Izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Pa ne znam kako se rasprava o izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom pretvorila u raspravu o Zakonu o trgovini o kojoj smo ovdje imali detaljne višesatne diskusije i argumente i imamo i odluke Ustavnog suda. I ponovo se ponavljaju prijedlozi koje smo imali u prijašnjim zakonima a Ustavni sud ih je odbio. Eto zato nisu u novom zakonu, zato nisu. Jer su se trgovački lanci žalili kad smo u prijašnjim zakonima izuzeli od odredbe da se regulira pitanje rada nedjeljom male trgovce obrtnike tada su trgovački lanci rekli da je to nejednakost na tržištu i Ustavni sud im je dao za pravo i ta odredba je pala. Eto zato te odredbe nema u ovom zakonu i ne znam zašto se uporno vraćamo na nešto za što znamo da je Ustavni sud već rušio. A pitanje slobodne nedjelje je civilizacijsko pitanje i uvijek me impresionira kad onima koji se busaju u prsa kao ljudsko pravaši i štite sve i svakoga, žene u trgovinama ne vide valjda kao žene, pa onda one ne bi trebale imati slobodan dan niti bi mi to civilizacijsko pitanje trebali staviti u fokus. Nedjelja je dan za obitelj. Država je socijalna država. Ona ima pravo regulirati radno vrijeme. Nismo mi ovim zakonom ulazili u neke teme koje se tiču drugih zakona. Mi smo Zakonom o trgovini učinili ono na što država ima pravo, a što je Ustavni sud rekao da imamo pravo, a to je regulirat ravno vrijeme i rekli smo da temeljem nekih civilizacijskih normi i stečevina, a i činjenice da druge europske države koje su sekularne države poštuju tu nedjelju i neradna je ne vidim razlog zašto ne bi i našim zaposlenicama jer uglavnom većinu zaposlenih u trgovini čine žene, osigurali slobodnu nedjelju da taj jedan dan u tjednu budu sa svojim obiteljima i one su svima onima koji su glasovali za taj zakon zahvalne. I ja bih molila da se ne preotvara stalno jedna te ista rasprava i ne politizira jer nije tema Zakon o trgovini nego je nego je tema nepoštene trgovačke prakse koje se nažalost događaju, koje su rak rana hrvatske poljoprivrede i gdje trebamo zajednički bez politiziranja u dijalogu sa našim poljoprivrednicima, udruženjima, savezima, ministarstvom i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja tražiti rješenja. jer nama se ponekad čini iz naše perspektive kao zakonodavcu, vjerojatno i ministarstvu koje nam predlaže zakone da je osmislilo dobra rješenja, ali zato moramo stalno biti na oprezu i pratiti kako se ta rješenja u praksi implementiraju. I zato imamo izmjene ovog zakona jer smo primijetili dakle mi smo bili doslovce prva država koja je donijela čak prije europske direktive ovaj zakon, neke su imale na dobrovoljnoj bazi, neke su to imale drugačije riješene kroz više zakona, ali mi smo prvi rekli u Europi to je problem, ajmo donijet zakon. Ne moram spomenuti da kao bivša europarlamentarka evo mogu vam posvjedočiti cijeli mandat smo mi pokušavali donijeti direktivu o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse i cijeli Odbor za poljoprivredu Europskom parlamentu bez obzira na političke stranke i razlike je bio da se ta direktiva donese, ali Odbor za industriju gdje je i trgovina je to cijelo vrijeme kočio. Dakle, nije to lagana tema gdje će nas pet sjest za stol pa ćemo se mi dogovorit i riješit problem, naravno da su tu uvijek prisutni interesi da oni koji su veliki očigledno imaju i veću moć i zato nam je potreban zakon kako bi regulirali ta pitanja i stavili naše poljoprivrednike u jedan ravnopravniji položaj od onog kojeg imaju. I mi smo napravili pomak kad je donesena direktiva uskladili smo zakon sa direktivom, mijenjali smo zakon '21., primijetili da postoje određeni elementi koje treba izmijeniti, a ja se nadam da i ovo što je bilo rečeno ne samo od strane našeg kluba nego i drugih klubova kao konstruktivni prijedlozi će biti razmotreno do drugog čitanja. U tom dijalogu mislim da je jako važno da imamo poljoprivrednike i da njih pitamo što je potrebno još možda regulirati jer primjećujemo u komunikaciji s njima, bez obzira na sve zaštitne mehanizme da još uvijek postoji negdje možda podsvjesno taj strah od reakcije javnog istupa kako se ne bi dogodilo da zbog toga što oni eventualno se potuže budu lošije zastupljeni na policama. Ono što sam ja htjela u ovoj svojoj pojedinačnoj raspravi naglasit i skrenut pažnju i uputit poruku svima koji tu mogu pomoć, a riječ je o stvarno nužnoj potrebi kapacitiranja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ali i propisivanja u ovom zakonu koliki je to rok u kojem kad agencija zatraži očitovanje se mora dostaviti dokumentacija, u kojem obliku se mora dostaviti dokumentacija, u kojem roku agencija mora odgovoriti, sad ću vam reć na jednom primjeru zašto to govorim. Odbor za poljoprivredu je prije prošlogodišnje odnosno već je žetva počela, dobio primjedbe poljoprivrednike sa terena koji su nam se žalili i rekli da oni sumnjaju da su se otkupljivači žita udružili u kartel. Mi kao Odbor za poljoprivredu nismo inspekcija, mi nemamo nikakav mehanizam to istražiti, mi smo te sumnje prijavili Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, to je bilo ako se ne varam u srpnju prošle godine, mi smo sada obavili još jednu žetvu, odgovor nemamo. Kad smo pitali agenciju zašto tako dugo čekamo jer cilj je ako je bilo nezakonitosti da reagiramo kako se te zakonitosti ne bi ponovile, oni su nam rekli da im pojedini otkupljivači dostavljaju tone papira kopirano, neki im to dostavljaju mailom, neki na diskovima, ne znam u kojim oblicima, a oni imaju jednu osobu koja to sve mora iščitati. Dakle, to pokazuje da moramo malo preciznije definirati određene određene ovlasti agencije kroz ovaj zakon što ona može tražit u kojem roku, ali u kojem roku mora odgovoriti. Ono na što mogu reći da smo ponosni kao odbor reagirali smo kad su nam se poljoprivrednici, mala prehrambena industrija potužili početkom ove godine da su zbog inflacije, zbog toga što su njima imputi rasli razgovarali sa trgovačkim lancima i željeli da kroz nove ugovore naprosto cijene njihovih pojedinih proizvoda se podignu, trgovački lanci su im to odbili, najavili raskidanje ugovora. Mi smo tu imali jednu koordiniranu akciju s Ministarstvom poljoprivrede i Ministarstvom gospodarstva koji su nas podržali prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja koje je reagiralo i nakon tog je uspostavljen dijalog i prema informacijama koje smo dobili povratno takvi odnosi su dovedeni u balans i nije došlo do raskidanja ugovora. Dakle, imamo različita iskustva i različite prakse, ono što treba biti naš interes kao zakonodavca da donosimo zakone ne koji su idealni nego koji su provedivi koji su održivi i ukoliko utvrdimo u dijalogu i komunikaciji sa onima koje obavezujemo tim zakonom na određene provedbene mjere da to može biti bolje ne trebamo se bojati izmjena zakona, ne trebamo se bojati međusobnog dijaloga, ne trebamo se bojati sučeljavanja mišljenja jer je to sve dobro zato što je ovo prevažno pitanje. I zato bih voljela da nekako pokušamo ne gledati jedni na druge što se moglo čuti u ovoj raspravi kao suprotstavljene strane jer moj je dojam da ipak bez obzir tko sjedi gdje u ovoj sabornici želi dobro hrvatskoj poljoprivredi, a na taj način sigurno i hrvatskim građanima. Naš kvalitetni domaći proizvod treba naći svoje mjesto do krajnjeg potrošača, ali taj put do krajnjeg potrošača mora biti zakonski uređen i takav da ga štiti, a ne da nelojalna konkurencija ili neko ko muti ispod žita može tog našeg proizvođača izigrati kad mu padne napamet. I zato razgovaramo o ovom zakonu i ja vjerujem evo državni tajniče da i ove neke prijedloge koje ste čuli u ime klubova ćete razmotriti do drugog čitanja, ugraditi još dodatne zaštitne mehanizme kako bi pomogli hrvatskim poljoprivrednicima da se što bolje pozicioniraju u lancu opskrbe hranom. Time ne anuliram i ne zapostavljam i drugu stranu koja je u komunikaciji, je li, otkupljivače, trgovačke lance i one s kojima komuniciramo jer to je sve međusobno povezano, ali njih pozivam na, također, na dijalog i na fer play odnos koji mi također, moramo regulirati zakonom jer jedno je dobra vjera, a drugo je stvarnost. Hvala lijepo. Imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovana kolegice Petir. Moram se referirati na vaš prvi dio izlaganja pa imam vrlo jednostavno pitanje za vas. Da li vi smatrate da je 1.11. ili Sisvete ili Dam mrtvih sajmišni dan? Hvala lijepo. tko na koji način i kada može raditi nedjeljom. Sukladno tome, zakon treba poštivati i to što ja smatram ili ne smatram nije ovog trenutka bitno. na nedjelju, na blagdan ili na neki drugi propisani neradni dan mogu raditi štandovi, mi smo to u zakonu utvrdili, to nije sporno, također, je ovdje bilo u raspravi, ako se dobro sjećam, mislim da je kolegica Benčić spominjala OPG-ove, mi smo zakonom napravili izuzeće i za OPG-ove. Dakle u zakonu u zakonu je napravljen jedan set izuzeća koja su održiva. OPG može prodavati na štandu, može prodavati na tržnici, može na svog obiteljskom pragu. Isto tako, kad je riječ o onima koji će prodavati cvijeće ili svijeće, oni to mogu raditi i na štandu. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa poštovana kolegice. Složit ćemo se vjerojatno da ako neki zakon dobro funkcionira, onda su tu zaštićeni i proizvođači i potrošači odnosno krajnji kupci. Neka istraživanja, evo konkretno istraživanja Europske organizacije potrošača kaže da je građanima podrijetlo prehrambenih proizvoda jako važno i zapravo jedan od najvažnijih kriterija pri kupnji gdje domaće proizvode preferira 70% europskih kupaca i da zapravo te kupce, odnosno građane ne zadovoljava da samo piše proizvedeno u EU, nego žele konkretno porijeklo proizvoda. Mislim da je to u interesu i samih domaćih proizvođača, gdje god bili, a naravno i kupaca. Što u tom smislu može napraviti naše ministarstvo, što može Odbor za poljoprivredu, što može Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ili ćemo čekati odluke Europske komisije? Dakle što bi vi savjetovali s pozicije i bivše EU parlamentarke i predsjednice odbora. Hvala. **Reiner, Željko Hvala vam kolegice Marić. Pa već radimo na tome. Riječ je o dobrovoljnim oznakama kvalitete koje su do sad, koliko znam, dobili proizvođači jabuka, jaja, mislim da nedavno i mesa i to je nešto što je dobro i što je pozitivno jer iz te informacije naši potrošači mogu saznati da je taj proizvod proizveden u Hrvatskoj po točno propisanoj proceduri. Mi smo pokrenuli kao odbor i inicijativu i tu smo dobili podršku Odbora za europske poslove da se na europskoj razini, primjerice, propiše rok trajanja zamrznutog mesa jer smo primijetili da upravo u tom području postoji jedan veliki resurs za prijevare, da se meso često puta dovozi, odmrzava, zamrzava, prepakirava, stavlja se oznaka hrvatsko, a nije, ili se ono malim slovima napiše što naši ljudi ne vide, tako da u tom

Dakle žrtve nepoštenih trgovačkih praksi nisu samo naši proizvođači nego proizvođači diljem Europe i dati ću vam i primjer na što mislim, a to je uvoz, e sad možemo pričati jesu to dampinške cijene ili ne, to je sad već druga rasprava, ali uvoz iz Kine, uvoz iz Južne Amerike i sl. Skrenit ću vam pažnju na činjenicu da ni s jednim od njih, dakle EU nema potpisani ugovor o slobodnoj trgovini. Imamo samo sa Kanadom i taj ugovor za sada funkcionira jako dobro, zapravo su i brojke na korist EU, a ne Kanade, a s druge strane, često smo žrtve pa imali smo to i prilike sami iskusiti prošlih godina i tog mesa sumnjive kvalitete i meda sumnjive kvalitete koji dolazi na naše police i koji sada u eri inflacije i sl. oduzima prostor našim proizvođačima koji imaju daleko kvalitetniji i zdraviji proizvod. Ne mogu se nositi s tom konkurencijom pa iz vaše perspektive, što bi i mi kao nacionalni zakonodavac tu mogli učiniti više? (Nezavisni)** Hvala vam kolega Hajdukoviću. Pa prije svega, mislim da EU mora biti jako oprezna kod novih trgovinskih ugovora. Na to smo mi pozvali i kao odbor i kao država. Vidim da je .../Govornik se ne jer ukoliko u tim novim trgovinskim ugovorima ne stavimo uvjete za poljoprivredne proizvođače iz trećih zemalja kakve moraju zadovoljiti naši poljoprivredni proizvođači, onda mi ustvari sklapamo ugovore kojima štetimo europskim poljoprivrednim proizvođačima. U tom smislu je važno da EU to razumije, bilo je u jednom trenutku razgovora da će se čak ić u reviziju postojećih ugovora, ali zbog ovih geopolitičkih zbivanja mislim da ovog trenutka za to nema previše snage. Ono što mi možemo raditi na našem unutrašnjem planu su strože kontrole, kontrole, nadzori, inspekcijski nadzori prije svega i rekla bih, kreativne ideje i zakonodavstvo kojim na jedan suptilan način možemo zaštititi domaći proizvod i bolje ga pozicionirati. **Reiner, Hvala g. potpredsjedniče, poštovana kolegice. Mislim da je velikim dijelom prevladava svijest da upravo naši domaći proizvodi koji proizvode mali naši proizvođači, obiteljski proizvođači je itekako kvalitetan i, evo, ja imam iskustva na području Dalmacije, posebno dalmatinskog zaleđa, izvan turističke sezone, da se njihovi proizvodi prodaju, da nije problem plasirati, niti naplatiti svoj proizvod, jedino je problem kvantitete i tu ne može se jasno ići, ići u konkurenciju sa trgovačkim lancima, tako da evo i državni tajnik je naglasio da se podržavaju udruživanja OPG-ovaca, omogućavanje, to čine i neke lokalne i regionalne jedinice iz zelenih tržišta, i znači i digitalne platforme se omogućuju kako bi bili konkurentni na tržištu, pa što vi mislite uz ove odredbe zakona koje će zasigurno pomoći, ali i jačanje naše proizvodnje jedno je ja bih rekao vitalno i demografsko i pitanje opstanka, posebno ovih rubnih područja i mislim da moramo tu još snažnije i značajnije pomagati upravo taj vid proizvodnje poljoprivrednicima. nekako uvjeriti da se trebaju udruživati, jako nevoljno se udružuju. Mi nemamo primjerice od Karlovca prema Dalmaciji nijednu proizvođačku organizaciju, doduše treba reći da se u Dalmaciji ipak zadržalo zadrugarstvo, pa imamo uspješan Zadružni savez Dalmacije koji okuplja vinare i maslinare, ali ustvari ovaj novi model koji promiče Europska komisija i financira ga, pa rekla bi i izdašno, za taj model se nerado odlučuju naši proizvođači, jednim dijelom zato što, ja mislim da ga treba pojednostavit jer je kompliciran, a s druge strane zato što još uvijek postoji ta neka rekla bih tjeskoba kad se spomene udruživanje, a bez udruživanja je teško zadovoljit količine. Ovo što mi govorimo ajmo pozicionirat bolje naš hrvatski proizvod kroz kratke lance opskrbe hranom, dobro to je super, al kak ćemo to napravit ako nemamo dovoljne količine

zbog sve veće konkurencije i ono što bismo mi trebali je osigurati poštenu trgovačku utakmicu. Jamstvo koje bi naši, naši OPG-ovi trebali dobit to je sigurnost, sigurnost da oni mogu proizvest svoju hranu i plasirat je. E da li mi sad činimo dovoljno sve da oni osjećaju tu sigurnost s obzirom na ovu konkurenciju koju imamo i na kraju krajeva što bi, koji su još instrumenti koje bi mi trebali učiniti da se oni osjećaju sigurni, jel bez sigurnosti zapravo u ovoj konkurenciji koja je brutalna i nemilosrdna, a znamo da je naša proizvodnja možda najskuplja s obzirom, s obzirom na, na instrumente koje imamo u proizvodnji hrane? Marijana (Nezavisni)** Hvala kolega Šimičeviću, da sigurnost je ustvari ključno pitanje koje će nekog motivirati da li će se odvažit uć u poljoprivrednu proizvodnju i nastavit s njom. Ja mislim da bi tu moglo biti rješenje kada bi se kroz ovaj zakon stvorio mehanizam na sklapanje dugogodišnjih ugovora u kojima bi bilo moguće regulirati te cijene zajedno sa rastom inputa i onda bi pretpostavljam poljoprivrednici imali tu sigurnost kojoj teže i zato sam to u ime kluba i predložila jer sam vidjela da Francuska radi na takvom jednom modelu, pa možemo i s njima u komunikaciji vidjet da li je to samo eksperimentalno ili je zaživjelo. Koliko znam napravili su to za jedan proizvod kako bi provjerili implementaciju, no čini mi se da bi takav jedan model bio od pomoći i određena garancija da mali proizvođači neće biti izigrani ako dođe do nekih inflatornih pritisaka ili promjena i da se ne dogodi ona situacija

Zadatak svih nas je uvođenje reda na tržište, da bi to bilo moguće potrebno je imati komunikaciju i dijalog sa svim sudionicima u lancu opskrbe hranom. Ovaj zakon je bio na e-savjetovanju 30 dana i može se primijetiti da nije bilo nekih velikih primjedbi osim gotovo da, osim gotovo da, osim HGK, imali smo još i Hrvatsku voćarsku zajednicu koja je imala također nekakve primjedbe i prijedloge. Znači li to da su svi ostali sudionici zadovoljni i što nam je činiti ako nisu, što napraviti u dogledno vrijeme? Hvala. Hvala vam kolegice Juričev-Martinčev, vidim da ste detaljno proučili zakon i meni je isto uvijek zanimljivo pročitati te primjedbe i vidjet koliko se sudionika javilo. važnost ima imat kontinuirani dijalog. Kad imamo javne rasprave o zakonu nismo s time završili cijeli posao već trebamo provjeravati i kontinuirano ih propitkivati da li one mjere koje smo predvidjeli daju određene rezultate. Mi na naše sjednice odbora pozivamo vrlo širok kako bi čuli njihove povratne informacije i savjete, a na odborima je uvijek prisutno i ministarstvo koje također ima priliku saznati njihovu povratnu informaciju, tako da nastojimo ustvari kroz odbor graditi taj dijalog, pa je možda to i dijelom razlog što nije bilo više primjedbi, ali smatram da ove primjedbe koje su iznesene su hvale vrijedne i treba ih razmotrit jer one dolaze iz prakse, iz stvarnog života. Stipan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir, pa vidimo da je ovim prijedlogom zakona praktički proširen obuhvat nepoštenih trgovačkih praksi sa 33 na 43 radnje. A isto tako svjesni smo činjenice da je vrlo teško naći potpuno učinkovite mehanizme kako bi se u potpunosti zaštitili znači potrošači odnosno dobavljači jel glede nepoštenih trgovačkih praksi. E sad, obično primjerice problem formiranja različitih cijena u različitim državama za iste proizvode koji su obično formirana na temelju platežne moći pojedine države i, a na uštrb kvalitete tog istog proizvoda, to nije samo u prehrambenoj industriji, to je često puta i u autoindustriji itd. slučaj gdje imamo iste automobile različito se formiraju. E sad da li smatrate da bi možda edukacija potrošača, odnosno dobavljača i pravna pomoć kod sklapanja ugovora bili na neki način velika pomoć upravo našim dobavljačima da im se na neki način, Hvala. Poštovana zastupnica Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam kolega Šašlin. Pa to je dosta ozbiljno pitanje, jer smo vidjeli da postoje razlike u kvaliteti proizvoda primjerice koje se proizvode za istočno i zapadno tržište. Ono što smo mi dobili kao informaciju od naših poljoprivrednika da se znalo događati da se njihov proizvod proizvod otkupi za pojedinu robnu marku u nekom supermarketu, ali da onda ne ostane ta robna marka ovdje nego se izveze u zapadne države. Kada smo na europskoj razini o tom komunicirali tu je bilo toliko velikih otpora do toga da se negiralo da takav problem postoji ili da se objašnjava da su određeni proizvodi prilagođeni okusima različitih država. A znamo da je tu bilo ne samo prehrambenih proizvoda kao što ste sami rekli, već i nekih drugih funkcionalnih proizvoda. U tom smislu bi bilo dobro porazmisliti na koji način kroz ovaj zakon, ali ja vjerujem i kroz neke druge zakone pronaći adekvatno rješenje. Ali svakako razgovor sa potrošačima i udruge potrošača kao partnere dobiti na svoju stranku … …/Upadica Reiner: Hvala./… … mislim Zastupnice Petir dobar dio svog izlaganja posvetili ste Zakonu o radu, odnosno o neradnoj nedjelji. Sam sadržaj vašeg govora pokazuje da ste svjesni da je između različitih zakona, pa tako i tog zakona i ovog o kojem danas raspravljamo postoji povezanost. I zakone stalno treba preispitivati. Ali kad ste već o toj temi govorili reći ću da se nije ovdje radilo u intenciji HDZ-a o zaštiti žena, već o nametanju određenog svjetonazora, a koliko je rješenje bilo loše pokazuje potreba za brojnim iznimkama eto proglašavanjem sajmenih dana za kojima su posegnule brojne jedinice lokalne samouprave, a sada se loše zakonsko rješenje i samoj Vladi obilo o glavu povodom Dana Svih svetih kada eto jasno je da je zakonsko rješenje naprosto neprovedivo loše, štetno i nakaradno u cjelini. Zastupnice Orešković, ja sam se osvrnula na izlaganja prethodnih kolegica koje su raspravu o ovom Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom pretvorile u raspravu o Zakonu o trgovini nudeći rješenja koja je Ustavni sud već srušio. I smatrala sam da kao osoba koja se 20 godina bavi tom temom sam dužna reći da nije da netko nije htio napraviti izuzeće za male obiteljske trgovine, nego da je besmisleno raditi izuzeće za koje znaš da će ti ga Ustavni sud rušiti. Kada bi mi to stavili u zakon to bi značilo da mi u stvari ne želimo riješiti problem. Mi smo problem željeli riješiti, riješili smo ga i mislim da smo ga riješili u dijalogu socijalnih partnera na najbolji mogući način kakav je bio u tom trenutku. Zato se ne mogu složit sa vama jer smatram da je pitanje neradne nedjelje civilizacijsko pitanje. To nema veze sa svjetonazorom, jer sam rekla da sekularne države poput Francuske, poput Belgije, poput Njemačke, poput Austrije imaju

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena zastupnice Petir. Da, kad se govori o nepoštenim trgovačkim praksama uglavnom se svi mi tu referiramo na na hranu, na ono što je svakodnevica. No nepoštene trgovačke prakse su izražene svagdje, pa kad smo čitali zapisnike Državnog inspektorata vidimo da su tu i autoškole koje se udružuju u kartele i jednostavno je nekada vrlo, vrlo teško ući uopće i razbiti lance nepoštene trgovačke prakse. Ali o.k. Zadržimo se mi na onome što je za Hrvatsku najbitnije. Naravno to su naši domaći autohtoni proizvodi. Dva su po meni problema ključna. Prvo je to što naši poljoprivrednici još uvijek izbjegavaju institut udruživanja i on je vrlo mal u Hrvatskoj u odnosu na neke druge europske zemlje i na tome se treba intenzivno raditi. I drugo gdje mislim da im se može pomoći i biti od pomoći to su kratki lanci nabave i opskrbe gdje oni na svom uskom području praktički mogu prodati sve svoje proizvode javnim ustanovama, školama, bolnicama … …/Upadica Reiner: Hvala./… … i svemu onome gdje neće ovo nanijeti veliku štetu. Hvala kolega Ivanoviću. Pa vi ste potpuno u pravu i ta dva instrumenta su povezana. Mi smo kroz naše zakonodavstvo stavili mogućnost preferiranja kratkih lanaca opskrbe hranom kroz javnu nabavu i pozvali smo javne institucije ne samo u vlasništvu države nego i tamo gdje su osnivači općine i gradovi da koriste te mehanizme. Također smo inzistirali kao odbor više puta, vi ste bili svjedok tome da ugostiteljsko-turistički sektor pokuša barem dio domaćih proizvoda plasirati u okviru svoje ponude. No, ono što smo često dobivali kao odgovor tamo gdje se i taj model implementirao nema dovoljnih količina,

proizvodnja hrane, pa onda i distribucija hrane je nikad važnija tema. Naravno da je ova tema bila važna i aktualna i prije, no u svjetlu događanja globalnim, prije svega globalno-političkih događanja i sigurnosne situacije na našem kontinentu, ali i šire to je postala prevažna tema. Vidjeli smo i svjedočili smo koliko je rat u Ukrajini i poremećaj u opskrbnim lancima između dva velika, tj. najveća proizvođača žitarica na svijetu, dakle Ukrajine i Rusije doveo do krize na međunarodnom tržištu, ne našem hvala bogu, ali na nekim drugima svakako. Bojim se i zamisliti što bi se moglo dogoditi ukoliko se usred recimo sigurnosne situacije na Bliskom istoku mora zatvoriti Sueski kanal. U svakom slučaju mislim da bi to dovelo do puno opasnijih poremećaja u opskrbi hranom za naš kontinent koje bi se onda itekako mogle osjetiti pa i cjenovno. No, kada smo ustanovili da je ovo izuzetno važna tema vrlo važna tema je sačuvati našu proizvodnju u tom kontekstu, dakle pomoći našim proizvođačima da ne budu žrtve nepoštenih praksi, da što lakše plasiraju svoje proizvode, a mislim na korist svima. Njima naravno kao proizvođačima koji će imati siguran plasman, ali također i konzumentima odnosno potrošačima koji će imati zagarantirano bolje i kvalitetniji proizvod nego neki uvoz, smrznuti proizvodi i Dakle, ovdje spriječiti nepoštene prakse je od izuzetno bitnog značaja. Neki, neke primjedbe, manje primjedbe su već na ovaj zakon iznešene ne bih ih ponavljao u prvom smo čitanju vjerujem da će do drugog biti i popravljene samo javno savjetovanje je pokazalo da jer prijedlog zakona zapravo prati realnosti stanja na tržištu manje-više no na kraju ipak ne mogu se ne zapitati kako se to cijene u Hrvatskoj formiraju. Naime, imamo cijenu kruha to mislim da je već spomenuto i prije, kruh je izuzetno skup u Hrvatskoj, a kad uzmete u obzir da je cijena pšenice, otkupna cijena nikad niža onda se zaista pojavljuju određeni upitnici u svezi toga. Dakle, pšenica je jeftina, brašno je skupo i kruh je naravno strašno skup. Jedna od osnovnih prehrambenih namirnica. Dakle, i ovdje očito postoje neki nesrazmjeri u formiranju cijena to ne mislim da su krivi proizvođači nego svi ostali uključeni u ovaj lanac i zapravo morat ćemo u budućnosti razmišljati kako i tome doskočiti odnosno kako osigurati da trgovci, preprodavači, otkupljivači na svojim maržama zapravo ne ubiru ogroman profit a da na kraju ceh plaćaju sami potrošači. Uz rat u Ukrajini, uz dakle rat na našem kontinentu uvođenje eura također mislim da nije pomoglo obuzdavanju cijena. Dati ću vam i jedan možda pomalo banalni primjer, ali svakako je primjer koji često volim navoditi, a to je cijena pahuljica. Dakle, 2019. krajem cijena je bila 150% niža nego što je bila krajem prošle godine, a sada je još i veća odnosno nastavlja rasti ne pokazuje padanje. Također smo upozoravali ono što je bitno također reći osigurati dotok repromaterijala u poljoprivredi po prihvatljivim cijenama. cijene mineralnih gnojiva, cijene drugog repromaterijala, situacija koju smo imali u našem jedinom proizvođaču mineralnih gnojiva dakle Petrokemiji sve je utjecalo na cijene na tržištu i zapravo je i dalje neshvatljivo zašto neki proizvodi, dakle imamo proizvođača u Hrvatskoj ili smo imali barem, zašto su neki proizvodi u Hrvatskoj skuplji, a negdje u inozemstvu puno jeftiniji jer ne možete mi reći cijena što se proizvođača tiče uvijek bi trebala biti ista. Dakle, imate cijena inputa sirovina, rada, energije itd., možemo tu računati naravno i cijenu logistike ali meni je i dalje neshvatljivo da vam je kila Vegete značajno jeftinija u Rumunjskoj nego u Hrvatskoj ili u Crnoj Gori nego u Hrvatskoj. Dakle, tu jednostavno logike nema. Zašto je tome tako, naravno to nije problematika koju ovaj zakon može rješavati, ali zašto je tome tako je nešto čime se također trebamo pozabaviti je li je to u našoj poreznoj politici, je li je to u inspekcijama, je li to u nekim drugim zakonima i o tome bi, i o tome bi mogli raspravljati. Također, spomenuto je nešto što smatram da je izuzetno bitno, a to je zaštita malih i srednjih poljoprivrednika odnosno poljoprivrednih proizvođača. Često od ministarstva čujemo, posebice od ministrice da su naši OPG-ovi kralježnica hrvatske poljoprivrede. Ja se s time naravno i slažem. Osim što su kralježnica naše poljoprivredne proizvodnje oni su također i bitan element u samozapošljavanju i daljnjem zapošljavanju ljudi prije svega u ruralnom prostoru. Nažalost, naša politika odnosno što činimo ne potkrepljuje ove tvrdnje. Hoćemo govoriti samo o raspolaganju najbitnijim resursom u poljoprivrednoj proizvodnji, a to je poljoprivredno zemljište. Upravo ove nedjelje smo u Plodovima zemlje imali priliku gledati jedan prilog o mladim poljoprivrednicima tj. stočarima iz Zlatne Grede u Baranji koji zbog različitih začkuljica i administrativnih problema ne mogu doći do zemlje koja im je praktički pod nosom, a koja im je potrebna da nastave proizvodnju, da ostanu na tom prostoru, dakle da ga oplemene ne samo svojim radom nego i da ruralni prostor i dalje ostane napućen mladim, prije svega mladim ljudima. Zašto je tome tako? To su sve pitanja na koje bi trebali odgovoriti i koje bi trebali ponavljati kad imamo svaku raspravu o poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle, od komasacije, od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koje je naravno najbitnije do jasnog poticanja potpora koje naravno možemo dati budući da smo velikog zajedničkog europskog tržišta našim malim i srednjim poljoprivrednicima. bitan problem, a to je nevoljko udruživanje naših proizvođača prije svega na kontinentu, no to je isto nešto s čim će se i oni prije ili kasnije morati suočiti jer jednostavno svojim količinama ako ostanu ne, nezadruženi u proizvodnji ne mogu biti konkurencija na tržištu. Dati ću vam jedan primjer, a to je med. Imamo nekoliko većih proizvođača i u mom kraju, ali i u Slavoniji općenito kao i na jugu Hrvatske. Međutim, dok imaju partikularne brendove i dok partikularno nastupaju na tržištu cijena njihovih proizvoda jednostavno ne može biti konkurentna ili je značajno manje konkurentna nego što bi bila da imaju zajednički nastup na tržištu. Gdje tu država može pomoći odnosno javne institucije? Pa mogu pomoći u facilitiranju njihovog udruživanja u olakšavanju istoga i u nekim potporama gdje konkretno im mogu pomoći. Evo vam primjera, recimo Krapinsko-zagorska županija je brendirala svoj zagorski med, postoji inicijativa i u Slavoniji da se brendira slavonski med, dakle da tim brendom sa zajedničkim količinama naši proizvođači koji to žele naravno nastupaju na tržištu. Na taj način prije svega stvarate brend koji je najskuplje stvoriti dakle neku prepoznatljivost na tržištu, imate količine da možete nastupati i prema otkupljivačima ili direktno trgovcima odnosno trgovačkim lancima i na kraju dana možete biti zbog količine i sigurnosnih plasmana i konkurentni na tržištu odnosno to reflektirati u cijeni konačnog proizvoda. Stoga pred nama je još puno posla ako želimo pomoći našoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ono što bih još jedanput naglasio je koliko je ona prebitna u geopolitičkom trenutku u kojem se nalazimo te da je ovaj zakon samo jedan od niza zakona koje možda trebamo donijeti ili mijenjati kako bi taj cilj i postigla. Hvala. I na vaše izlaganje imamo više replika, prva je poštovane zastupnice Ban Vlahek. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani kolega Hajduković. Osvrnut ću se na vašu raspravu, spominjali ste nepravedne cijene i odnos prema našim domaćim poljoprivrednicima. Svi znamo da strani trgovački lanci koriste sve moguće načine da kroz visoke marže i skrivene troškove smanje dostupnost domaće hrane kao što ste i vi rekli na policama te otvaraju prostor uvoznoj robi koja dolazi po nekakvim dampinškim cijenama. Zato na policama naših trgovina ima jako malo zastupljene domaće hrane, domaćih poljoprivrednika jer uz sve probleme u proizvodnji, pogotovo sada, a vi ste iz Slavonije i znate s kojima se problemima oni muče sve više gube bitku sa tim uvozom, uvoznom iako se trude ponuditi visoko kvalitetnu robu po sve povoljnijim cijenama. Nudite i nekakva rješenja s kojima se ja u potpunosti slažem smatram da hrvatski potrošači zaslužuju imati dovoljno hrane po povoljnim cijenama, kvalitetne hrane, visokokvalitetne hrane za koju se stalno i borimo, …/Upadica Reiner: Hvala./… a naši poljoprivrednici da im to osiguraju. Poštovana i draga kolegice Ban Vlahek, ja ne mogu se ne složiti s vama još ću samo reći ono što možda utječe na naše potrošače, a to je niska kupovna moć, dakle to uništava njih definitivno, ali također i našu proizvodnju jer rekao sam iz raznoraznih razloga sada u ovom trenutku naši proizvođači ne mogu uvijek nužno biti konkurentniji od proizvoda upitne kvalitete doduše, ali koji po značajno nižim cijenama dolaze na naše tržište. Dakle, ono s čime se naš potrošač prije svega vodi jest cijena, a ne kvaliteta. Mislim to je žalosno naravno, ali moramo toga biti svjesni i mora nam cilj biti pomoći našim proizvođačima biti što konkurentniji kako bi našim potrošačima zapravo osigurali zdravu hranu po prihvatljivoj cijeni. Poštovana zastupnica Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. U jednom dijelu svoje rasprave dotakli ste se teme za koju cijenim da je izuzetno bitna, a to je tema udruživanja. imam osjećaj, ne da imam osjećaj nego sami pokazatelji pokazuju na to da se vrlo teško udružuju, a zapravo kroz udruživanje pojedinih poljoprivrednih proizvođača oni će postati konkurentni, postat će jači, postat će nekako i njihovi alati u bilo kojim pregovorima mogu biti uvjerljiviji i svega ostalog. E sad je ključno pitanje što tu možemo učiniti? Meni se čini da su zakonodavni okviri već postavljeni na odgovarajući način da oni nisu kočnica nego da daje mogućnost i uvijek mislim da je vi ste spomenuli „Plodovi zemlje“, to je jedna od onih ja mislim najdugovječnijih emisija koje se slušaju i mislim da bi bilo dobro da se kroz nekakav medijski uopće poticaj pokažu dobri primjeri dobre prakse da se potiču udruživanje poljoprivrednih proizvođača, pa me zanima još jedanput vaš stav o tome. Hvala. **Reiner, Hvala lijepo kolegice. Apsolutno se slažem dakle bez udruživanja mali proizvođači teško je da mogu biti konkurentni na nekom širem tržištu mogu ako možda prodaju sa vlastitog praga ili slično, ali znate i sami da su te količine prilično ograničene. Nažalost, ta nevoljkost za udruživanje ima naravno i svoj povijesni koncept zbog loših konotacija iz bivšeg sustava, ali također ima i uzroke u tome što smo imali promašenu politiku prošlih desetljeća prema poljoprivrednim proizvođačima pa smo tako forsirali mala gospodarstva koja imaju recimo svu mehnizaciju koja jednostavno kada napravite računicu ne mogu biti konkurentna sa ako uzmete u obzir količinu količinu zemlje koju obrađuju ne mogu jednostavno biti konkurentna odnosno dugoročno su na gubitku bez snažnih poticaja države. Tu smo pogriješili, no ono mislim da ste dobro primijetili da naš zakonodavni okvir je dobar i nije ograničavajući u ovom aspektu treba im samo skrenuti pažnju na to. Marijana (Nezavisni)** Hvala vam. Poštovani kolega Hajdukoviću dotaknuli ste se pitanja marži, ja moram reći da smo mi kao Odbor za poljoprivredu reagirali prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja kad smo primijetili da pojedini trgovački lanci dižu nesmiljene marže na hrvatske na hrvatske proizvode, a za iste proizvode primjerice u drugim državama članicama gdje imaju svoje prodavaonice to nije slučaj. No Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nam je odgovorila da to nije nepoštenih trgovačkih praksi, da trgovački lanci imaju pravo sklapati ugovore sa dobavljačima na način na koji oni žele i jednostavno su otklonili mogućnost bavljenja tim pitanjem tvrdeći da nisu dobili nikakav prigovor da je došlo do narušavanja tržišnog natjecanja. To je razlog zašto smo i apelirali i Vlada je to učinila da pokrene politički dijalog sa trgovačkim lancima i da nakon tog političkog dijaloga točno je došlo je do smanjenja cijena. No moje pitanje je što mislite da li onda možda kroz neke druge zakone bi ipak …/Upadica Reiner: Hvala./… trebali Hvala lijepo kolegice Petir. Znam što ste radili kao odbor mislim, ali zapravo nemogućnost ja bih rekao uvođenja reda na tržištu jel mi ga ne možemo kontrolirati naravno na slobodnom smo tržištu vam se pokazuje u tome da su različite vlade u različitim trenucima smanjivale poreze na određene proizvode, recimo za dječju hranu, za pelene, za osnovne prehrambene itd., itd., međutim ta smanjena poreza nikad nisu utjecala na cijenu, ama baš niti jednom, ali ni za lipu, ni za cent kakogod hoćete. I onda dolazimo do pitanja kako je jednome trgovcu, dakle prije smanjenja poreza bilo u redu imati jednu cijenu, nakon smanjenja poreza održati istom i onda se odjedanput pravdati nekim poskupljenjima? Dakle definitivno ono što moramo razmotriti je kojim alatima možemo uvesti reda na tržištu da prakse budu ujednačene odnosno da spriječimo da se neki bogate

Država te oslobodi određene količine PDV-a, smanji ti, pomogne ti za energente i onda se dogodi da nešto što je koštalo 2 kune danas košta 0,60 ili 0,70 eurocenti. To je pohlepa, to je nešto što jednostavno postao trend i koliko god se Vlada trudila ovdje i stvarno nizom paketa mjera i Ministarstvo poljoprivrede mi imamo na tržištu upravo to da ne samo da jedemo najskuplji kruh na prostoru prostoru Europe, nego najlošiji, a mi smo žitnica Europe, odnosno Hrvatske i trebali bi jesti najbolje proizvode, no čini mi se tu da imamo taj jedan drugi problem, da jednostavno ta pohlepa trgovaca koja, ja sam trgovac po struci i radio sam u trgovini 10 godina i znam kako su se marže određivale, a ovo sad više nisu marže, to je nešto što jednostavno … .../Upadica: Hvala./... uzmi ili ostavi, svakako ćeš doći … .../Upadica: Hvala./... kod mene i platit ćeš to puno skuplje. **Reiner, Željko Hvala kolega Ivanović. Mogu ste također, samo složiti sa vama. Dakle ono što mi moramo promatrati, razmatrati i o čemu trebamo razmišljati, kao zakonodavac, a onda i Vlada, kako možemo utjecati na neke procese na tržištu, dakle prije svega osiguravanjem fer, recimo, određivanju marže jer mene je uvijek fasciniralo kako to neke druge države mogu, a mi ne. U čemu je poanta? U čemu je taj, čarobni štapić ili neka čarobna poluga koju oni mogu iskoristi da se trgovci na njihovim tržištima ponašaju drugačije? Nemam odgovor na to, to vas retorički pitam. Je li to svjesnost kupaca, je li to tržišno nadmetanje među lancima, je li to znači direktan utjecaj državnog aparata odnosno uprave? Ne znam. to je nešto o čemu trebamo definitivno razmišljati, ali se s vama slažem da logika tu jednostavno ne štima, da računica ne štima, odnosno štima, ali samo onima, samo na kraju trgovcima koji ubiru, što ste rekli, ne marže, nego ogromne profite. **Reiner, Hvala lijepo poštovani kolega. Dosta smo pričali o ovim razlikama, velikim razlikama hrane između pojedinih zemalja i u EU, Amerika, itd., nedavno je predstavljena jedna građanska peticija ekonomista Tomislava Ivančića kojem je i podrška i naša europarlamentarka gđa Biljana Borzan i tom peticijom se problematizira upravo to što je rast cijena hrane najviši u zemljama zapravo istočne Europe u odnosu na druge zemlje i upravo tom peticijom koju je usvojilo Odbor za predstavke EU parlamenta odnosno sam EU parlament, natjerat će se EU komisija da objasni zašto je kod nas, recimo, hrana skuplja i da ponudi rješenja. Da li su ta rješenja analiza troškova, analiza marži, možda jedno od rješenja da se uvede porez na neočekivanu dobit, ali je bitno da su i druge članice EU parlamenta prepoznale taj problem

Naime, razumljivo je da se cijene mogu razlikovati od države do države, ovisno o poreznim politikama, drugim davanjima, opterećenjima koje regulira država. Ali dakle to može biti u promilima ili postotcima ili postotcima u najgorem slučaju. Dakle od 0,1 do 2,3%. A mi imamo sada slučaj da se radi o 50, 100, 120, 150%. Kako limenka Ožujske pive kod nas u trgovinama može biti skoro euro i po', a ista ta limenka pive je u Njemačkoj ispod eura. Dakle ako uzmete u obzir i logistički trošak koji tu evidentno postoji jer dalje je München od Zagreba ili Osijeka ili Splita, računica jednostavno tu ne štima, dakle nešto ne valja. Što, to trebamo, to trebamo vidjeti i to trebamo vidjeti na način kako tome doskočiti. EP i europske institucije su definitivno dobrodošao dodatni instrument u tome. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Evo, rekli ste kako drugi mogu, a mi ne. U kojoj mjeri naša svijest utječe na sustav vrijednosti? Jesmo li mi Hrvati malodušni kad su neke stvari u pitanju? Ako svi dobivaju poticaj i mi dobivamo poticaj, EU dobiva poticaj, dakle možemo li mi proizvesti više nego oni ili smo mi uvijek na repu tih događanja i zato su naše cijene puno veće i možemo li mi koristiti primjere dobre prakse pa snimiti određeno određeno gospodarstvo pa vidjeti na koji način možemo napraviti najbolji rezultat, a samim tim i cijena će biti povoljnija za naše građane? Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Pa kolega, o tome sam upravo i pričao kada sam govorio o tome da trebamo gledati kako neke druge države reguliraju kretanja na tržištima. Dakle nema tu jasne formule, nema tu čarobnog štapića koji mi možemo sada izvući i reći na tržištu će sada sve biti oke, međutim, ono što možemo napraviti dakle je razmišljati o tome kako regulirati naš sustav da proizvođačima olakšamo da budu što konkurentniji, dakle kroz udruživanje, kroz lakši dolazak do zemlje, kroz, ne znam, sad 100 drugih stvari, kada oni imaju proizvod koji je kvalitetan, po prihvatljivoj cijeni koji mogu plasirati na naše tržište, pa mislim da birate između one, recimo, rajčice koja je proizvedena u Hrvatskoj i za koju znate da ima miris i okus i ona koja je proizvedena tko zna gdje i napumpana je vodom, ako je cijena ista, uvijek ćete izabrati hrvatski proizvod. Imamo i primjere dobre prakse i u Hrvatskoj, samo o njima treba više razgovarati, više upućivati i učiti iz tih iskustava, to se apsolutno slažem. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto, izvolite. Dame i gospodo, Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi na snazi je od 2018. godine i kao što u obrazloženju piše da je on usklađen sa europskom regulativom ovaj zakon se u Hrvatskoj ne poštuje. Ne poštuje se ni zakon iz 2018. niti će se poštivati ove izmjene koje ćemo sada usvojiti, jer kada bi se Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi primjenjivao onda nam luk i češnjak, rajčica i jaja ili Nivea krema, te niz ostalih proizvoda ne bi bili toliko skuplji u odnosu na druge države u kojima su plaće dvostruko ili trostruko veće, ali su im cijene znatno niže. Upravo je ta Nivea krema u DM-u u Hrvatskoj dvostruko skuplja nego u DM-u u Njemačkoj. Ovu neshvatljivu činjenicu korumpirani mediji i razno razni muljatori tumačit će na način da je problem u trgovačkom lancu ili proizvođaču što je obična laž. Ne, krivci za ovo stanje cijena jesu Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Državni inspektorat kao i Porezna uprava i DORH. Razlike u cijenama nisu samo u usporedbu Hrvatske i Njemačke zato što je sjedište te tvrtke u Njemačkoj. Ne, razlika je i DM u Hrvatskoj i DM u Njemačkoj i DM u Slovačkoj ili u Sloveniji. Razlog zašto su cijene u navedenim državama niže jest taj što u tim državama tijela kao što su Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja ili Državni inspektorat rade svoj posao po zakonu, a naša tijela su blokirana i naravno korumpirana. Jer nemojmo se zavaravati agencija ili inspektorat toleriraju kršenje zakona i za to dobivaju mito ili oni ili oni kojima služe. Za provedbu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi odgovara Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Ja i svi drugi hrvatski građani si postavljamo pitanje čemu uopće služi ta agencija. Što Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja čini da hrvatsko tržište bude funkcionalno, da hrvatsko tržište funkcionira po načelu ponude i potražnje, a to načelo može isključivo funkcionirati ukoliko svi sudionici na tržištu imaju jednake ili slično jednake uvjete poslovanja. Ako taj navedeni DM ili bilo koji drugi trgovački lanac može protivno zakonima trećerazrednu robu kategorizirati u svojim trgovinama kao prvorazrednu. Ako može izrabljivati svoje zaposlenike i sve te zlouporabe raditi bez ikakve kazne, onda će to i raditi, a te zlouporabe će raditi ukoliko državno tijelo koje postoji i u Češkoj i u Njemačkoj ne radi svoj posao, a u Hrvatskoj ono svoj posao ne radi. Gotovo identične cijene ključnih proizvoda koje imamo u Hrvatskoj dokazuju da su u Hrvatskoj na sceni kartelsko-monopolska udruživanja. Dakle, trgovački lanci se međusobno dogovaraju i na taj način hrvatski je potrošač izložen protupravnoj pljački. Zašto Europska komisija kažnjava razne proizvođače i tvrtke koji se međusobno dogovaraju bili to prijevoznici ili Google. Znači Europska komisija je kaznila Google s četiri milijarde eura, četiri milijarde eura zbog zlouporabe svoje monopolske pozicije. Dakle, radi li Europska komisija ispravno zato što tržište ili Hrvatska koja dopušta monopol? Ovih smo dana doznali da u Hrvatskoj postoji monopol u zbrinjavanju životinjskih ostataka i to od tvrtke čiji je suvlasnik ministar vanjskih poslova Agroproteinke. Također smo doznali i to zbog požara u Osijeku da u Hrvatskoj postoji samo jedna tvrtka koja se bavi zbrinjavanjem plastičnog otpada i to poduzetnika koji je uništio niz tvrtki a kojemu je udbaš Šeks sređivao kredite. Postavlja se pitanje kako je to moguće? Zašto tržište veličine Hrvatske treba imati jednu tvrtku koja se bavi zbrinjavanjem životinjskih ostataka ili plastičnog otpada? Ako je monopol zabranjen, zašto se Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije pobrinula da taj monopol bude onemogućen? Svi znamo da smo imali konkurenciju od Drave International, ali ta tvrtka je uništena. Ako je europska vrijednost a jest jednakost na tržištu i zabrana monopola zašto mi u Hrvatskoj tu vrijednost ne prakticiramo? Svaki monopol uvijek i u svakoj državi automatski znači štetu ogromnoj većini stanovništva i korist uskoj skupini moćnika, a upravo je stanje u proizvodnji hrane dokaz da su hrvatske Vlade u zadnjih 20 godina dopuštale uništavanje ili same uništavale hrvatsko selo i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda kako bi dubiozni poduzetnici bili u mogućnosti uvozom hrane ostvarivati brzu i visoku dobit. Glavnu ulogu u proizvodnji hrane i uništavanju hrvatskog sela imale su strukture oko Ivice Todorića, jer Todorić je dominantnom ulogom Konzuma diktirao cijene kojima su se pridružili strani trgovački lanci koji u Hrvatskoj nisu i nisu došli u Hrvatsku štititi blagostanje i demokraciju već su došli zarađivati. A kako su državne institucije bile blokirane upravo zbog Todorića korisnici tog bezakonja su bili naravno i drugi trgovci. Ministri poljoprivrede u zadnjih 20 i više godina su osobe za koje nitko ne može objasniti zašto ti ministri uopće postoje, jer ako država kao što je Hrvatska sa poljoprivrednim područjima koja možemo nazvati idealnim kao što su Slavonija, Ravni Kotari ili dolina Neretve biva dovedena u situaciju da uvozi sve onda je jasno da je riječ o namjernom uništavanju vlastite proizvodnje. A nakon što je jedna kriminalna skupina svrgnula drugu kriminalnu skupinu, znači Borgovci su svrgnuli Todorića, ali mu naravno nisu uzeli dvorac ostavili su mu ga i ostavili su mu i novce koje je iznio u inozemstvo nitko nije u zatvoru, nitko ne zna što je sa procesom i imamo novu strukturu koju prepoznajemo oko izvjesnog Pavla Vujnovca koji osim što sudjeluje u pljačkama INA-e i kriminalno otima Dalekovod on uvozi voće i povrće. Taj Vujnovac zatraži preuzimanje tvrtke Agro Dodlek i to bez ikakve naknade, tvrtku koja 60 godina proizvodi krumpir. I kad je vlasnik odbio tu možemo je nazvati mafijašku ponudu Vujnovac je prisilio Odjel nabave u Konzumu da krumpire iz Međimurja makne iz ponude. Dakle, ovo je eklatantni primjer ne samo nepoštenih trgovačkih praksi već i čistog kaznenog djela. Što je oko ovog lopovluka, kriminala napravila Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Reći ću vam – ništa! O ovoj bi temi mogla satima govoriti, jer tamo gdje napravite nered i ukinete sva pravila tamo stvarate kaubojske principe koje narod naziva tko jači, taj kači. Doista cijene u Hrvatskoj, uništavanje poljoprivredne proizvodnje, uvoz od rajčice do svinjetine, od jaja do mrkve jesu rezultati isključivo blokiranog rada Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Državnog inspektorata. Dame i gospodo, većina ljudi koji rade u AZTN-u su pošteni ljudi, problem je u vodstvu, a ista situacija je i u Državnom inspektoratu. Dakle mi možemo donositi zakone, možemo ih mijenjati, ali dokle god iste osobe budu provodile te zakone, tj. blokirali provedbu istih, u Hrvatskoj se neće promijeniti ništa. U Hrvatskoj ćemo provesti promjene samo tada kada one osobe koje su učinile kaznena djela, kao u slučaju Agro Dodleka iz Međimurja, pravosudno kaznimo te kada se zakoni sukladno europskim vrijednostima budu primjenjivali na sve građane na jednak način. Kada u Hrvatskoj zakoni budu dosljedno primjenjivani, mi nećemo uvoziti mrkvu, rajčicu ili jaja, već ćemo je izvoziti jer Hrvatska ima sve predispozicija biti uspješna i dobro organizirana. Zato moramo urediti Hrvatsku, dame i gospodo, jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska. Sljedeći će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o zabrani nepošteni trgovačkih praksi je sigurno tema koja bi zanimati i nas saborske zastupnike i mislim da bi i mi trebali puno glasnije govoriti o tome jer stvarno se radi o nepoštenim trgovačkim praksama koje uzimaju danak u hrvatskom društvu, no često mi se nekako čini da se loptica prebaci na pogrešno mjesto. U biti su zlatna jaja u nekom drugom kokošinjcu, a ona su uglavnom kod tih koji provode nepoštene trgovačke prakse. Nepoštene trgovačke prakse su praktički nešto što vam je na razini kartela, mafijaških organizacija i vrlo je teško ući u njihovu sferu, udružuju se na raznorazne načine i onda kad i dođe do procesa, imamo ih desetak u Hrvatskoj, vrlo je teško dokazivo neke stvari, sud predugo traje, pitanje da li ćete vi na kraju i dokazati to što se dogodilo. No, mi dobro znamo da ovo što se ovog trenutka događa jednostavno nonsens. Ja ti smanjim PDV, rasteretim te porezno, pomognem ti u energetskoj krizi, dam ti sve moguće subvencije, povlastice, a ti umjesto da sniziš cijenu proizvoda, ti ga digneš za 20, 30, 50 ili 100% više. Da li je to uopće, da li je to moguće? Očito u Hrvatskoj je. Ne bi trebalo biti. 103 milijuna noćenja ostvarimo u turističkoj sezoni, 18 milijuna dolazaka u Hrvatsku. Svaki hotel zna kolika će mu biti cijena apartmana, sobe jednokrevetne, dvokrevetne, koliko će mu biti doručak, ručak, večera, ali vidite čuda, ne zna koliko će koštati rajčica na tržištu od onoga koga treba kupiti. Pa kako ne znaš? A i tebe sam rasteretio i pomogao ti na svekolike načine baš da kupuješ upravo tu hrvatsku rajčicu jer vjerojatno su turisti došli u Hrvatsku da jedu hrvatske proizvode jer druge mogu jesti bilo gdje. Prema tome, to je nešto što što trebamo promicati. No, svaka rasprava u ovom HS-u iznikne i pronikne po neku od dobrih ideja, pa tako i ova, možda nije 100% sukladna ovim izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, ali je dobra. Evo, ovdje je uvažena zastupnica Petir koja je ujedno i predsjednica matičnog odbora, Odbora za poljoprivredu blicnulo mi je nešto što mislim da je dobro. Govorimo o udruživanju. Fali nam udruživanja, ako znamo da je europski prosjek udruživanja negdje oko 40 i nešto posto, a hrvatski svega, manje od 3%, onda znamo otprilike gdje smo u tim okvirima. Odlična ideja i Ministarstvu poljoprivrede da osnuje poseban odjel unutar odjela za, odnosno ministarstvu za poljoprivredu koji će se baviti eksplicite samo pronicanjem udruživanja hrvatskih OPG-ovaca na prostoru RH, ali isto to i spustiti na regionalne samouprave jer i one, ako uzmem, evo, samo moju Osječko-baranjsku županiju, da ima negdje oko 15 tisuća registriranih OPG-a, mislim da ima prostora da se to odradi. Imamo čak i pozitivnih primjera kako su to odradili neki drugi i mislim da nam to može, mislim da nam to može dati priliku za tu bolju hrvatsku poljoprivredu. E sad, često se ponovo prebacuje loptica na Vladu, na resorno ministarstvo, ajde, to može biti donekle shvatljivo, ali mi smo jučer raspravljali o rebalansu i u izmjenama proračuna piše da će Ministarstvo poljoprivrede imati 134 milijuna eura više do kraja ove godine, u što je uključeno, naravno i elementarna nepogoda koja se dogodila na prostoru Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i djelomično na prostoru Osječko-baranjske županije, gdje će biti uračunato ovo zlo koje nam se dogodilo, a zove se afrička svinjska kuga i stvarno je veliki izazov i za proizvođače svinja, ali isto tako i za državu, ali država nalazi instrumente i mehanizme da evo, izmjenama proračuna kaže da će pomoći svim svinjogojcima koji su se našli u velikim problemima. Znači, mislim da se moramo fokusirati na ono što je bit, a to da svatko od nas progovori nas progovori i u EP-u, ali isto tako i ovdje, a inicijativa koju smo dali, upravo evo i uvažena predsjednica Petir i Odbor za poljoprivredu je bila vezana uz smrznuto meso. To su konkretne mjere, mi moramo znati koliko je meso smrznuto, ne možemo nagađati, da li je ono smrznuto 2 godine, 5 godina, 8 ili svega 10 ili 15 dana. Prema tome, prostor i manevarski prostor postoji, ali morao stvoriti taj partnerski odnos. Ja bi rekao da su veliki trgovački lanci ovog trenutka ne partneri, nisu partneri. Ne može trgovački lanac ostvariti dobit od 250% u odnosu na prošlu godinu i svojoj blagajnici ne povisiti plaću za ni jedan euro cent, a s druge strane tražiti od Vlade RH da ti sve što može smanji, smanji, ukine kako bi ti ostvario tu dobit. E to nije partnerski odnos, to nije pošteni odnos i to je, i to je nepoštena trgovačka praksa koja se provodi. O maržama sam već nešto rekao. Danas jednostavno marže nemaju limita i tko tu plaća cijenu. Plaća cijenu proizvođač. Također smo čuli da veliki trgovački lanci potpisuju ugovore sa malim dobavljačima pod vrlo, vrlo nepoštenim uvjetima i onda što god se desi i oni se potpisuju na godinu dana i štogod se desilo na tržištu bilo da poskupi energija, ulazni troškovi njemu cijena ostaje potpuno ista, on ne može više utjecati apsolutno na svoj potpisani ugovor. To su stvari o kojima treba govoriti, ali ne samo iz saborske rasprave nego, nego na njima treba ozbiljno raditi. I ja vjerujem, ja vjerujem u to da imamo dovoljno mudrosti da resorno ministarstvo promišlja o takvim stvarima, a kažem sam potez evo Vlade i uopće izmjena proračuna da povećava za 134 miliona stavku poljoprivrede je jasan znak da se nešto, da Mislim da su suvislo pojedini zastupnici govorili o ovoj temi. Sama ova zakonska izmjena nije toliko velika. Dijapazon proizvoda se povećava, usklađenje je sa europskom direktivom, ali je u svakom slučaju tema koja zaslužuje, zaslužuje treba odjeknuti u javnosti. I zato kažem nekad mi se čini da pojedini saborski zastupnici ovdje su lobisti velikih, velikih proizvođača. Uglavnom usmjeruju svoje strelice ma koliko to bilo popularno prema, prema Vladi, a u biti je to nešto što je problem na nekoj drugoj, na nekoj drugoj, drugoj strani. I reći ću za kraj nešto bitno. Ovdje pojedini zastupnici svojom patetikom ne pomažu Slavoniji, Baranji i Srijemu. S tim se ne pomaže. Reći da je Slavonija na koljenima, da Slavonija neće izdržati, da je Slavonija prazna, da je Slavonija uništena, to nije dobro. To nije poticajno. To je destimulativno. Govorimo ono što je. Problemi postoje. Nisu mali. Ogromni su, ali to je i naša odgovornost svakoga od nas koji sjedi ovdje u Hrvatskom saboru bez obzira na koju ideologiju, političku pripadnost se on naslonio, to je naš zadatak, to je Hrvatska. Slavonija nije neka regija koja je u nekoj drugog državi, ona je u hrvatskoj državi. I to je žitnica Hrvatske, to je zemlja koja može puno dati, ali joj moramo pomoći ne sažaljevanjem nego konkretnim mjerama. Prema tome to je zadatak svih nas koji sjedimo ovdje u visokom domu jer svako ima polugu koju može pokrenuti i s kojom može dati svoj doprinos tome, a baciti koplje na stranu Vlade mislim da nije nešto što će nas odvesti daleko. Prema tome, i ja kad se desila svinjska kuga na prostoru općine Semeljci, prvo što sam nazvao načelnika Grgu Lončarevića da ga točno pitam što se događa u Semeljcima, koliko je to problem, koliko nije, nakon toga ministricu poljoprivrede i s tom informacijom onda mogu relevantno baratati, mogu dati nekome drugome. Prema tome, zadatak je svih nas da ne patetikom nego konkretnim potezima pomažemo kraju, svakom kraju to se ne odnosi na Slavoniju iste probleme ima i Zagora …/Upadica Furio Radin: Hvala./… i Lika i svi Imamo nekoliko, kao prvo imao povredu Poslovnika, gospođa Opačak Bilić. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Ivanović povrijedio je Članak 238., vrijeđajući na način da je rekao da se prema Slavoniji ne odnosi, da Slavonija nije neka druga regija, druga država izvan Hrvatske, nažalost odnos politike prema Slavonije je jako često takav kao da je izvan Hrvatske. Tako da ovaj nemojte nas prozivati da govorimo nešto destimulativno kad iznosimo istine i činjenice. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** pardon, pardon, pardon. Tu ide opomena kao prvo jer je bila replika. Gospodin Ivanović izvolite. Povreda Poslovnika? **Ivanović, Da, većim dijelom. Znate šta uvažena zastupnice Opačak Bilić ja znam da vi dolazite iz prostora Slavonije i cijenim apsolutno to, ali nemojte, nemojte nisko to nije dobro. Nema potrebe nisko nećete tu uhvatiti dva glasa ili tri glasa više. Točno vi znate što sam ja rekao. I vi to kao političarka apsolutno znate, a sad pokušavate iz toga nešto iscijediti ne bi li dobili 3 ili 4 glasača.

nemojte mene svrstavat u taj koš ja kao nezavisna zastupnica ovaj vjerojatno neću ni ići u novi mandat. Ja ovim sigurno ne lovim ovaj nove glasove nego korektno govorim ono što je, a i vi s obzirom da ste iz Slavonije vrlo dobro znate kakvo je, kakvo je ondje stanje i činjenice Hvala, opomena jer je bila replika na repliku. Gospođa Marijana Petir napokon replika, izvolite. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću govorili ste o raznim paketima pomoći koje je Vlada RH dala ne samo građanima nego i poduzetnicima, pa i o mjerama koje smo i mi inicirali da se smanji PDV na hranu i na repromaterijal, a u konačnici smo vidjeli da se cijene za krajnjeg potrošača nisu smanjile. rekli bi igra koja nije fair play i na to se trebalo reagirati i zato je i uveden porez na ekstra profit, ali ni to očigledno nekima nije bilo dovoljno, tako da je meni drago da je Vlada RH ušla u politički dijalog sa trgovačkim lancima koji je ipak rezultirao smanjenjem cijena određenih proizvoda i ja se nadam da kroz instrumente koje smo predvidjeli ovim zakonom ćemo uspjet doć do onog balansa koji je potreban kako se ne bi jedni bogatili na uštrb drugih. Hvala lijepo uvažena zastupnice Petir, da govorio sam o tome da je potreban taj partnerski odnos. Same sankcije, sam represivni aparat neće vjerojatno proizvesti te efekte koje očekujemo, ali u jednom dobrom dijalogu sa svima njima ja vjerujem da se mogu nać, mogu nać rješenja. To su trgovački lanci koji djeluju na prostoru RH, tu žive hrvatski građani, ja mislim da je njima u interesu da ti hrvatski građani kupuju kod njih, da dolaze u njihove trgovačke lance, a nama treba biti u interesu da što više svoje robe plasiramo u te trgovačke lance i da nađemo mehanizme kako ćemo tu našu proizvodnju staviti na police tih trgovačkih lanaca, to nije nimalo lagano, to vi dobro znate, ni malo teško, sve se to plaća, sve je to preskupo, ali ta borba mora biti istinska i prava, zato skroz to govorim, od sažaljevanja nećemo brati plodove…/Upadica Radin: Hvala./…ali akcijom i reakcijom sigurno ćemo proći puno bolje. **Radin, Furio Evo kolega Ivanović moram se osvrnuti na jednu vašu tvrdnju o jednakim odgovornostima. Mislim da, da ne možemo biti jednako odgovorni, a reći ću vam i zašto. Dakle evo u, konkretno u problemu blokiranih, a mnogi od blokiranih su i na, na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema. Ja već skoro 2.g. predlažem 3 rješenja kako njima njima poboljšati i pomoći da se iz tih dugova izvuku jer se sami ne, ne mogu izvući. Dakle povećajte broj primitaka koji su izuzeti od ovrhe, povećajte broj zaštićene, povećajte iznos zaštićenog iznosa kojeg mogu primiti na račun i ajmo promijenit zakonsku regulativu da se prvo otplaćuje glavnica, pa tek onda kamate i zašto vi šutite na to stalno i ne činite ništa da to promijenite? Dakle naše odgovornosti tu nisu iste, ja bi glasao za to isto…/Govornik se al tog prijedloga nikako nema i nikako da dođe, ja vam ga nudim, ja vam ga dajem, ja vam ga predlažem jedno 4-5 puta samo u ovoj sabornici, a kamoli onda na pressicama i slično, dakle odgovornost ne može biti ista, odgovornost nije djeljiva. **Radin, Hvala lijepo uvaženi zastupniče Hajduković, vi s ovim svojim činom niste neodgovorni, čak dapače, ja sam o toj odgovornosti govorio, ona je disperzirana na razne načine, ni ja u svakoj svojoj nakani ne uspijem i dugotrajan je proces, možda se neće nikada ni dogoditi, al je bitno da naša borba ovdje bez obzira na, na politiku i ideologiju bude prisutna, ja mislim da to i ljudi na terenu i ljudi koji su nas na kraju krajeva poslali ovdje će ali kad govorimo o nečem što je strateški, a ovo uistinu je, hrana je strateški dio hrvatske priče, mislim da tu moramo biti zajedno, moramo se podržavati, pogotovo mi kažem koji dolazimo možda s područja koji su više pogođeni na neka, na neka druga područja, ali to ne znači da ja ne cijenim svu, svu vašu borbu koju imate za bilo koji segment života u Hrvatskoj. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Ivanoviću, pa vi ste u svom govoru nekoliko puta istaknuli potrebu udruživanja, isto tako istaknuli ste potrebu kratkih opskrbnih lanaca kako bi se ojačala uloga ovaj odnosno pozicija proizvođača, ali isto tako ste govorili o tome da je potrebno konkretno djelovati, a ne samo načelno govoriti itd., pa bih vas ja podsjetio, s obzirom da dolazite iz Osječko-baranjske županije, na neke vrlo konkretne projekte Osječko-baranjske županije, kao što je Regionalni distribucijski centar, kao što je Poslovni centar, koji su po meni direktno doprinjeli jačanju pozicije poljoprivrednih proizvođača u odnosu na, na trgovačke lance. Molim vas ako možete malo to prokomentirati jer bili ste uključeni u to sve skupa i znate koliko su upravo ti centri na neki način ojačali poziciju naših poljoprivrednika i koliko su promijenili njihovo…/Govornik se ne razumije./…, hvala. ovakvu mrežu autocesta i cesta sigurno u nju ne bi došlo 16 milijuna ili 18 milijuna turista, to bi bilo jednostavno nemoguće starom Jadranskom magistralom protjerati, tako isto i u poljoprivredi. Želimo li tu bolju proizvodnju, želimo tu skuplju ne proizvodnju nego skuplje proizvode, moramo imati infrastrukturu. Regionalni distributivni centar za voće i povrće je nešto što nam daje za pravo da kažemo ta jedna, jedna iskra koja može upaliti tu cijelu, cijelu vatru za cijelu Slavoniju, Baranju i Srijem. S druge strane ono što itekako je bitno da moramo i prihvaćati određene stvari koje možda ovog trenutka su nam neprihvatljive, a rekli ste sami da zazor od udruživanja u Slavoniji, Baranji i Srijemu je nešto što je jednostavno pojava, moramo nać mehanizme, moramo nać instrumente s kojima ćemo ljude natjerati da se udruže…/Upadica

poduzetnici za vrijeme energetske i covid krize, pa tako i trgovački lanci i da bi bilo dobro da i oni pokažu i pomognu našim malim dobavljačima i našim malim proizvođačima, međutim praksa pokazuje da da je ta pomoć izostala. Tako npr. možemo na policama naći naš proizvod po znatno višoj cijeni nego što je do njega taj isti proizvod koji je iz uvoza, naravno da na konačnu cijenu utječe i marža. Što mi možemo učiniti

to je i najveći izazov cijele ove priče kako naći te instrumente s kojima ćemo mi jel vidimo da ovako ide teško. Ja ti idem na ruku, a ti onda radiš protiv mene, znači tu još nismo došli do tog partnerskog odnosa, ali kratki lanci opskrbe su nešto što je instrument jako dobar, pokazao se kao dobar, ali onda tu i država treba krenuti od sebe pa onda i naše vojarne, naše škole i naše bolnice preko tih kratkih lanaca opskrbe moraju uzimati proizvode. Naravno ima tu sto i drugih problema i sam sustav javne nabave koji nekad nije lagan, komplicira cijelu priču, ali u svakom slučaju razgovorima i partnerstvom jedni sa drugima sigurno možemo Hrvatsku napraviti puno, puno poštenijom u tom smislu kada su u pitanju nepoštene trgovačke prakse. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega, naglasili ste da mnogi turisti kad dođu ovdje kod nas, primjerice u hotele žele izvornu autohtonu hranu konzumirati, međutim znamo često puta da se poda poda autohtonu izvornu hranu plasiraju proizvodi koji to nisu, koji su plagijat i često puta ljude onako slikaju se šalju kuće svojima slike na Face kao da konzumiraju bračku janjetinu pramenku, a to je bila zapravo janjetina iz Novog Zelanda znači totalno u zabludi i automatski radi se šteta gospodarstvu Hrvatske, pa kako tome doskočiti. Ja znam inspektora imal nedovoljno što vi mislite o svemu tome? (HDZ)** Hvala lijepo na pitanju. Od kad je svijeta i vijeka lakomost za prevarom će bit izražena i tu nema govora. Ovo su klasične prevare gdje se autohtoni proizvod, ne znam poput paške janjetine, paškog sira bilo čega drugoga želi podvaliti sa nečim drugom što je došlo iz Novog Zelanda ili bilo kog drugog kraja svijeta. Naravno da su inspekcije nešto što bitno tome doprinosi, ali ja bi rekao da je to i osjećaj pripadnosti. Ja ne znam odakle pobuda tom čovjeku što to prodaje da to prodaje kao hrvatski proizvod, a Hrvat je pri tome po nacionalnosti i zna da svjesno vara čovjeka koji je došo iz bilo kojeg drugog kraja svijeta da to čini. Da, sad će neko reć, pa da ali to nema veze sa etikom, moralom ili bilo čim drugom tu se radi o novcima, ali malim koracima i dobrom naravno zakonskom …/Upadica Radin: Hvala./… (HDZ)** Uvaženi kolega Ivanoviću vaša rasprava me u jednom dijelu podsjetila na jednu izjavu pravobraniteljice za prava djece danu prije par godina koja je izjavila odnosno poručila djeci da uče strane jezike i bježe glavom bez obzira. Vi ste u svojoj raspravi spomenuli one koji ovdje sa ove visoke instance HS-a šalju takve poruke o stanju u Slavoniji. Kakve su namjere uopće tih ljudi? Koliko štete čine ovoj zemlji ako šalju poruke tim mladim ljudima odlazite ća, ovdje nemate perspektive? A perspektiva se stvara upravo na svakom koraku, evo jučer smo svjedočili otvaranju ceste D403, svjedočili smo potpisivanju ugovora sa svim gradovima i općinama u Gorskom kotaru kojima su dana pozamašna sredstva za realizaciju njihovih projekata, o projektu Slavonija, o projektu Lika, Gorski kotar, Dalmatinska zagora čitavo vrijeme se pokreću mnogi projekti koji znače razvoj, koje omogućava upravo opstanak tih mladih ljudi na ovim prostorima, a sa ovih instance koji su praktički svi na teret državnog proračuna šaljemo poruku mladima nek Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče Klarić, da to su pa u najmanju ruku opasne izjave jel one nisu ono što treba biti vezivo nego nas to još više razgrađuje, dijeli nas, pa onda nama govore da mi imamo ružičaste naočale, da mi gledamo svijet ružičastim očima, a neko drugi ga gleda nekim realnim očima. Ja sam rekao i neki dan u jednom intervjuu, ja imam 56 godina od toga sam samo tri godine u HS-u, sve ostalo sam radio nešto drugo u istoj toj Slavoniji, Baranji i Srijemu nikud nisam otišao, nisam promijenio adresu stanovanja niti bilo čega drugog. Da izazova ima, ima ih na stotine, da ih možemo riješiti, možemo to je naš zadatak da pomognemo tim ljudima, a ne da im šaljemo poruke eto gotovi ste svejedno će tamo neko svjetlo ugasiti samo pitanje ko će biti taj. To nije dobro, to nije na kraju krajeva ni realno, a onda pogledamo brojke i nešto drugo su sasvim obrnuto proporcionalno od toga što se govori. **Radin, Furio poštovani kolega, i ako razgovaramo o Zakonu o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancima opskrbe rasprava nam ode na probleme u poljoprivrednoj proizvodnji prije svega plasmanu poljoprivrednih proizvoda naših proizvođača, prije svega opet OPG-ova. Dakle, problematika nije jednostavna, da je do sada bi se riješila. Vidite li kao jedno od rješenja kvalitetnija kontrola robe na policama u trgovinama, trgovačkim lancima, pogotovo onih deklaracija koje se u pravilu ne mogu ni iščitati odakle su šta su kad su proizvedeni i koliko? Jedno od rješenja svakako jeste i bolja medijska promidžba domaćih poljoprivrednih proizvoda, isto tako posebne police s domaćim proizvodima u trgovačkim lancima u trgovinama, svakako i proces udruživanja koji nije jednostavan, nije lagan i bez pomoći države u ovom smislu mislim po svim razinama vlasti koji će omogućiti inicirati i na neki način …/Upadica Radin: Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče da, ja se slažem da rasprava otišla malo šire, ali budimo iskreni nepoštene trgovačke prakse su nešto što razara to o čemu mi govorimo. I nema te poljoprivredne proizvodnje ili bilo koje druge ako ćemo izgubiti utakmicu sa nepoštenim trgovačkim praksama. Nikad taj poljoprivrednik neće moći dobiti ono što je zaslužio svojim radom, umijećem i znanjem nego će biti ovisan o tome koliko ti trgovac baci na stol, uzmi ili ostavi. Zato moramo progovarati upravo na taj način, zato se moramo boriti upravo o ovome što vi kažete da ono što je domaće, ono što je kvalitetno bude izloženo i da ljudi znaju da to uistinu je, ali to je zadatak kažem ne samo i politike nego svih nas I mi možemo reagirati na 100 načina kad nađemo lošu robu u bilo kojem trgovačkom lancu da ju objavimo i da kažemo ljudima pa nemojte ići tamo kupovati jer nam prodaju stvarno nešto što ne zaslužujemo kao građani da jedemo i konzumiramo. Hvala lijepa. Budući da me više zastupnika i zastupnica pitalo kada ćemo na tzv. slobodan govor, odmah nakon replika naravno kao što je i običaj. Gospodin Šimičević. Sad samo je pitanje kako napraviti reda u tom svemu. Ima jako puno novaca. I s jedne strane imate poštene ljude koji rade, a s druge strane imate barabe. I sad evo vam primjeri da imate, imate čovjeka koji ima svoj OPG i ima tri, tri artikla koja proizvodi, ne znam blitvu, salatu i rikulu i onda njemu dođe inspekcija i kaže gdje vi to proizvodite odvezite me tamo, a s druge strane imate uz cestu gdje ljudi prodaju od igle do aviona i banane i ovo i ono, sve i njemu niko nikad neće doći. I umjesto da mi doista konačno napravimo reda da damo časnim, poštenim ljudima da rade i proizvode i da čine, čine ovu zajednicu boljom i kvalitetnijom mi nekako tapkamo u mjestu. Hvala. Hvala lijepo na pitanju. Ja sam siguran da u Hrvatskoj od 156 tisuća OPG-a koliko ih ima, njih jedno 155 i 900 radi odlično. To su nevidljivi ljudi praktički. Ljudi koji imaju tržište, koji imaju kvalitetnu robu i oni uopće ne žele sudjelovati u bilo kakvoj raspravi ovog tipa, ali imamo onaj mali dio ljudi koji kroz upravo ovakve stvari kakvima, o kojima ste vi govorili žele privući pažnju na sebe i okriviti nekog drugog za nekakav eventualni neuspjeh. A ovo je veliki problem prekupci, nakupci i mešetari su nešto što također razara to tkivo koje je već samo po sebi dosta osjetljivo i onda ti mali ljudi jednostavno nemaju instrumente da se bore protiv toga i odustaju od proizvodnje, a ne bi trebali jer imaju kvalitetne proizvode, imaju odlične proizvode koji čak mogu hraniti i njih i njihove obitelji. Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega evo činjenica je da u Slavoniji raste dvostruki broj mladih poljoprivrednika. Isto tako je činjenica da je veliki rast i u drugim proizvodnjama koje će se upravo zaštititi današnjim zakonom, ali isto tako činjenica je kad se prisjetimo jučerašnjeg rebalansa da je ova Vlada osigurala ogromna sredstva u visini od 38 milijuna eura za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda poljoprivrednim proizvođačima i posljedica afričke kuge. Nitko nije pomagao Slavoniji ko ova Vlada. Nitko nije pomogao kao HDZ. I šta s druge strane imamo? Oporbu koja žali, koja kuka, koja plače, pa evo malo mi prokomentirajte to. Hvala. **Radin, U Hrvatskoj danas sjedi na jednoj vrlo odgovornoj funkciji čovjek koji je izjavio neka mi se ruka osuši ako te zaboravim Slavonijo. izjavio aktualni predsjednik Republike Zoran Milanović. Nije mu se osušila ruka, ali je zaboravio na Slavoniju. Stoga svi oni koji će prozvati Danicu Baričević da govori, da se ulizuje, da radi bilo što drugo, griješe. ne razumije./… ja preventivno djelujem uvažena zastupnice Taritaš, da ovo je preventiva pa samo sam zato to rekao, to je preventivno i mislim da zaborav je jedan od, od najveće pošasti hrvatskog društva, a to je kažem izgovorio prvi čovjek hrvatske države aktualni predsjednik Republike. Oni koji će se sjetiti toga vremena Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Sad imam jednu molbu ja u svoje ime i u ime gospodina Lenarta. On je voljan odustati od replike ako mu dozvolimo da ima, da ima svoj govor jer mora trčati onda poslije negdje, ne znam gdje, gdje ima jednu hitnu obavezu. Jesmo za, jesmo za, jesmo za? Jesmo za. Izvolite. …/Upadica Izvolite, dajte molim vas dajte to ide od slučaja do slučaja Romana. Izvolite gospodine Lenart. Evo zahvaljujem vam svima što ste uvažili moju zamolbu jer baš idem za Slavoniju pa onda neću stići, ako, ako budu dalje govori ne. Što se tiče ovog zakona, evo da, da ne dužim u Hrvatskoj puno toga nepošteno pa i ovaj Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi jer nažalost strani trgovački lanci su dobili toliku slobodu i zaštitu da jednostavno je nemoguće kroz njih stavljati u promet poljoprivredne proizvode jer su zahtjevi i ugovori toliko nepovoljni za proizvođače da ti proizvođači jednostavno ne mogu kroz, na taj način opstati. Hrvatska poljoprivredna proizvodnja je uništena ne samo zbog nepoštene trgovačke prakse, zbog krive politike, zbog krivih procjena pa evo ono što se je najviše, Što se tiče poljoprivredne proizvodnje mnogi koji ne prate poljoprivredu pogotovo ratarstva, a tu je Slavonija među vodećima, ne shvaćaju što se trenutno događa u našoj, kako su je neki nazvali, žitnici. Evo uzeo sam podatke iz Čakovečkih mlinova, nisam namjerno htio uzet Slavoniju nego Čakovačke mlinove, cijene pšenice i kukuruza za prošlu godinu i za ovu godinu. Prošle godine je premium pšenica bila 350 tj. 305 eura po toni, najlošija 4. klasa je bila 268 eura po toni, ove godine, ove godine pšenica je 200 eura po toni premium, znači 105 manje nego prošle godine i 160 eura po toni 4. klasa, što je preko 100 eura manje nego što je prošle godine, sa repromaterijalom kojim je posijala se, jednim od najskupljih repromaterijala ja vas pitam kako će opstati Slavonija i kako opstati proizvodnja u Slavoniji? Kukuruz, kukuruz je 2022.g. sa 14% vlage bio 300 eura po toni, sa 25% vlage 250 eura po toni, ove godine kukuruz sa 14% vlage je 140 eura po toni, to je 160 eura manje nego prošle godine, sa 25% je 105 eura po toni, što je 145 eura manje nego prošle godine. Ovo su podaci znači javno objavljeni i ovdje se govori, ovdje je očiti primjer nepoštene trgovačke prakse jer znamo da u Hrvatskoj postoji 5 ozbiljnih trejdera koji se bave trgovinom žitom i logično je iz ovoga da su prošle godine kada su relativno skupo platili, kalkulirali i nešto izgubili, da su ove godine odlučili to prebit na leđima onih najmanjih i onih koji proizvode. Veliki broj obiteljskih gospodarstava, pogotovo onih manjih koji ovo neće moć izdržat zato što su mislili da će pšenicu, zaduženje za pšenicu zatvoriti preko soje, a onda je pala cijena soje toliko da nisu uspjeli zatvoriti, a neće zatvoriti niti preko kukuruza. Posredstvom toga što će se dogoditi? Oni koji su im dali repromaterijal i oni su došli u probleme jer im seljaci neće imat sa čime platit. I evo jedan primjer nepoštene trgovačke prakse dokle je doveo, a iza toga dal je kruh pojeftinio? Kruh nije pojeftinio niti jedan cent, dapače poskupio je. Da li je meso pojeftinilo jer ovo jeftino žito je hrana za proizvodnju mesa? Nije niti meso pojeftinilo, poskupilo je. Jedan od glavnih uzroka ovoga je uvoz žita iz trećih zemalja, uvoz lošega žita, loše pšenice sa puno toksina koja se melje u brašno, nedavno sam i na Facebooku i objavio primjerak jedne vrećice i uvoznika brašna iz Ukrajine, a naši mlinovi koji uvoze tu jeftinu i nekvalitetnu i otrovnu pšenicu kupuju nešto domaće kako bi poboljšali kvalitetu te loše pšenice. Uz žito iz trećih zemalja se uvozi i voće i povrće, našim poljoprivrednicima se zabranjuje koristiti određene pesticide, s time postaju manje konkurentni, imaju veće probleme u zaštiti i u proizvodnji, a s druge strane uvozimo iz trećih zemalja koje nemaju ograničenja, koja koriste kemiju daleko više od Hrvatske i koji, koji koristi kemiju koja nije dozvoljena u Hrvatskoj, to je isto nepoštena praksa kojoj Hrvatska nije našla model kako da ju spriječi. Kolega Ivanović je ovdje govorio o Slavoniji, a ja poštujem i volim Slavonce jel imaju ogromno srce i uvijek mi je drago doć u Slavoniju, ali nije samo Slavonija ta koja se prazni, to je činjenica da se Slavonija prazni i da su ljudi otišli, tu je i Moslavina i Posavina i Banovina i Lika i Podravina jer poljoprivredna proizvodnja, evo kaže kolega i Srijem, da ne zaboravimo nekoga, upravo zbog lošeg odnosa prema poljoprivrednoj proizvodnji, prema manjoj poljoprivrednoj ili maloj poljoprivrednoj proizvodnji koja teško dobiva sredstva iz europskih fondova ili nikako ne dobiva jednostavno se vidi da se favoriziraju veliki sustavi jer očito nas moraju nekakvi novi Todorići, nekakve nove velike firme hraniti, a naši poljoprivrednici koji još jednu ovakvu godinu sigurno ne mogu izdržati vjerojatno će potražiti spas u nekoj zapadnoeuropskoj zemlji ili neki čak na nekom drugom kontinentu. Svinjska kuga, a baš se dogodila eto u vrijeme godišnjih odmora, pa ima nekakvo opravdanje, kažu ljudi da su bili na godišnjem, pa nisu odmah vidjeli, mislim da se nije reagiralo na vrijeme, negdje se reagiralo i pretjerano, snimke na mrežama odvođenja i odnošenja živih zdravih svinja nikako ne daju povjerenje uzgajivačima da se baš radi o dobrom dobrom načinu sprječavanja svinjske kuge, a s druge strane imamo lovišta, imamo divlje svinje koje su jedan od glavnih vektora prenošenja svinjske kuge kroz, kroz prirodu, tamo se nije učinilo skoro ništa na sprječavanju raznošenja kuge ili na smanjenju broja. Svinjetina u Slavoniji je temeljna sirovinska baza za prehranu stanovništva i ovim sprječavanjem svinjske kuge se udarilo baš na one najmanje koji imaju tu nekakvu svoju egzistenciju u svinjcu sa nekoliko svinja koji su možda neku svinju i prodali i njima se sada naređuje da pokolju to što pokolju, što imaju, da jednostavno moraju i oni doć u velike trgovačke centre kupiti jer kada jednom ispraznite svoje svinjce teško je obnoviti genetiku i ono to ste imali. Tako su uništeni i mnogi uzgajivači autohtonih pasmina svinja, tako je svinjogojstvo koje je i onako propalo u Hrvatskoj i raspalo se dobilo dodatan udarac i jednostavno postajemo nepovratno ovisni o uvozu svinjskoga mesa. Nije puno bolje ni sa junećim mesom, cijene koje izgledaju da su porasle kada biste uvrstili i ukalkulirali inflaciju onda biste shvatili da je to možda manje što je bilo i prije. troškovi proizvodnje su također porasli tako da ona koju sam spomenuo nekoliko puta da smo na korak do gladi koja je mnogima smiješna, polako se približava istini i realnosti. Granice se zatvaraju, evo vidite kako se preko noći naši susjedi iz EU odlučili zatvoriti granicu schengensku tako će se odlučiti i da nam više ne isporučuju toliko hrane koliko su nam isporučivali, pa ćemo onda slike koje gledamo na društvenim mrežama u nekim državama gdje su prazne police polako početi gledati i u Hrvatskoj i svakog dana se sve lošije i nekvalitetnije hraniti, a to vam je podatak statistički da je veliki broj porasta tumorskih bolesti u Hrvatskoj, što znači da se baš zrak nije strašno promijenio, ali hrana jest. Hvala lijepo. Evo zahvaljujem potpredsjedniče.

Hvala vam predsjedavajući. Poštovani kolega Lenart, jutros sam govorio o cijenama u Hrvatskoj i o cijenama u Sloveniji i Italiji i onda mi je kolega Mažar od vladajućih pokazao evo nije to tako, čak al poslije se ispričao rekao je da ne govorim istinu, a ja stvarno trudim se uvijek govorim istinu, al je on rekao od danas u Plodinama nije tako, a pazi prošli tjedan je bilo, al od danas više nije. Dakle, 10 dana je bila cijena pola kile Barille ovdje u Hrvatskoj u Plodinama konkretno dva eura a u Italiji 80 centi to je 140% veća cijena. Ja sam im račune govorio kruha Kalničkog u Mlinaru 600g kruh je narasla cijena 50%, dakle 50% i ja im govorim dakle vi cijelo vrijeme pričate kao da smo mi u nekoj bajci je li, ovdje je dobro, svima nam je dobro, a među ljudima kojima smo znamo da nije to baš tako. Kako vi to tumačite? Pa tumačim što sam rekao u raspravi da su date prevelike mogućnosti stranim trgovačkim centrima da rade štogod žele u Hrvatskoj jer mi smo ovisni o tome što oni prodaju. I kada bismo uveli zabrane i kada bismo ih stegnuli onda bi vjerovatno oni nas kaznili sa smanjenom opskrbom i sa problemima u tim lancima opskrbe. Ja sam u Italiji skoro svaki drugi tjedan i svjedočim upravo ovome što vi govorite, pa evo tako mi je kolega u Italiji rekao da je kod njih soja 410 eura tona, a kod nas je 360 eura, a nismo daleko 300 km ne. Znači velike mogućnosti ostvarivanja super profita je omogućila država zato što je našu proizvodnju stavila u podređeni položaj i zato što mi jednostavno nismo samodostatni i ovisni smo isključivo o uvozu. (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Evo kolega Lenart ministarstvu su puna usta o zaštiti malih i srednjih poljoprivrednika, OPG-ovaca itd. i to je sve divno i krasno pogotovo kada govore da su oni kralježnica naše poljoprivredne proizvodnje. Međutim, što u isto vrijeme radimo? Baš sve suprotno od onoga što propagiramo, dakle hoćemo govoriti i o cijeni repromaterijala, o sigurnosti plasmana robe, o raspolaganju državnim zemljištem koji je osnovni na kraju osnovni resurs za poljoprivrednu proizvodnju, radimo sve da bi njihov život maksimalno otežali. Pogoduje se velikima, a stalno na štetu malih i srednjih i onda se čudimo kao ono što kažu pura nećemo kad nam ti isti proizvođači mali i srednji govore koji su njihovi problemi i da ih najviše sputava upravo birokracija, hoćemo recimo da dođu do zemljišta ili do nečeg drugog što im je potrebno za proizvodnju. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Hajduković u pravu ste, znači kada krenete proizvodnu godinu vi im računate na 10 prepreka to je kao utrka na 100m sa 10 prepreka, a godinu proizvodnu završavate sa 15 prepreka. ja sam dipl.ing. agronomije smjera poljoprivredne mehanizacije specijalnost su mi strojevi i obrada tla, mene danas netko sa direktivama i uredbama uči kako ću ja obrađivati svoje tlo, a to je ono tlo koje su izvukli iz otežanih uvjeta znači u Kutini, a Popovaču, Lipovljane i Novsku su ostavili u otežanim uvjetima koji imaju daleko kvalitetnije tlo, meni kažu ne ti ne možeš orati, ti ne smiješ orati, ti moraš ostavljat ostatke, moraš vršiti neke radnje. Znači ukoliko ja ne znam koji poznajem najbolje svoje zemljište i koji sam struka u proizvodnji poljoprivrednoj i obradi zemljišta to je način na koji se postupa prema poljoprivrednicima i zbog toga svaki dan sve više poljoprivrednika odustaje od ovog. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)**

Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite.

Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani kolege ovim prijedlogom zakona usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU. Zakon Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom donesen je 2017. godine, a u primjeni je od travnja 2018. Izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom od 1. rujna 2021. obuhvaćena je Direktiva EU br. 2019/63 čime se ranije korišteni pojmovi kao otkupljivač, prerađivač, trgovac obuhvaćeni pojmom kupac jedinstvenim pojmom. Isto tako, prag značajne pregovaračke snage određen je u vrijednosti ukupnog godišnjeg prihoda iznad 15 milijuna kuna. Proširen je obuhvat nepoštenih trgovačkih praksi sa prijašnjih 33 na 43 pojave koje se smatraju nepoštenom, nepoštenim u prodaji poljoprivrednih proizvoda i prehrambene industrije. Detaljnije su uređene obveze vezane uz pisani ugovor između kupca i dobavljača kao i pravila izdavanja računa i otkupnog bloka. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je nadležna za utvrđivanje i sankcioniranje nepoštenih trgovačkih praksi kao i zaštitu prijavitelja nepoštenih trgovačkih praksi. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su slijedeća. Prvo, iznosi se odnosno novčani iznosi koje se provode zbog ovog zakona određuje se u eurima obzirom da je euro od 1. siječnja 2023. godine uveden kao službena valuta u RH. Isto tako Isto tako iznos za utvrđivanje značajne pregovaračke snage zakupca utvrđuje se u iznosu od 2 milijuna eura umjesto dosadašnjih 15 milijuna kuna. Predloženim zakonom briše se odredba o krajnjoj prodajnoj cijeni koja se prema važećem zakonu formira tako da se nabavna cijena poljoprivrednog i prehrambenog proizvoda množi najmanje koeficijentom 1,10. Do primjene ove zakonske odredbe u dosadašnjem razdoblju nije došlo zbog nedostatka izvanrednih, nastanka izvanrednih tržišnih okolnosti poput Covida, rata u Ukrajini i rasta cijene energenata. Isto tako ovim zakonom detaljnije se propisuju odredbe vezane za otkupni blok na temelju kojeg se obavljaju plaćanja. raspravama danas ovdje u sabornici da je bilo dosta diskusija i rasprava oporbe vezanih uz ovaj zakon čime su se na neki način skretale teme odnosno pomalo se skretalo ka populizmu i nekakvih nerealnim i neprovodivim prijedlozima, pokušavalo se je doći do nekakvih često puta političkih možda jeftinih poena na način da se podilazilo odnosno na neki pokušava pozicija poljoprivrednih proizvođača na neki drugi, drugi politički da kažemo načina. Iz tog razloga svjesni činjenice kako je teško osmisliti potpuno učinkovite mehanizme zaštite dobavljača koji su u pravilu u najnepovoljnijem položaju u lancu opskrbe finalnih proizvoda Klub HDZ-a podržat će ove predložene izmjene zakona. Hvala. i vama. Gospodin Domagoj Hajduković, Klub zastupnika Socijaldemokrati također završno. **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, dakle kao što smo i ranije rekli radi se o jednom izuzetno važnom zakonu i zakon kao takav i nije problematičan kao što smo vidjeli i kroz rezultat javne rasprave no pričekat ćemo i vidjeti što će drugo čitanje konkretno donijeti budući da su neke zamjerke i iznešene. Međutim, ono što mislimo da također treba naglasiti jest da ovaj zakon i dakle nepoštene trgovačke prakse i dalje postoje, da ovim zakonom nećemo riješiti sve probleme, a nećemo ih riješiti ne samo zato što ovaj zakon možda nije bio dorečen u nekim stvarima i slično, nego zato što naše zakone nažalost doslovno ne provodimo. Dakle, zakonski okvir kao takav koji regulira plasman poljoprivrednih proizvoda nije loš, pa će ocijenili bi da je zakonodavni okvir dosta dobar, međutim uvijek padamo na provedbi. Na dosljednoj provedi zakona, na stalnom praćenju i tržišta i aktera na tržištu kako bi osigurali poštivanje zakona stoga je naš stav i tu ću biti vrlo kratak i jasan da uz dosljedno i objektivno provođenje naših zakonskih propisa koje već imamo također trebamo razmišljati o popravci i drugih posebice ako uzmemo u kontekst koliko je proizvodnja hrane, cijene hrane uostalom i važna u nastaloj geopolitičkoj situaciji u kakvoj jesmo. Hvala lijepo. Hvala i vama. I na kraju završno u ime MOST-a gospodin Marin Miletić. Izvolite. Poštovani predsjedavajući gospodine Radin, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovana Kristina Zadro Omrčen, kolege vladajući i kolegice iz oporbe, dakle oprostite mi na emociji ali ne mogu protiv sebe. Mi kad govorimo istinu onda dobijemo od vladajućih po glavi vi se kao kvazi borite za sirotinju, za ljude, za seljake, vi kao, vi ne znam spinirate, a vi to cijelo vrijeme radite. Vi to radite. radite. Vaš šef je predsjednik Vlade rekao da mi živimo ko u Švicarskoj, vaš šef, kolega Mažar kojeg iznimno cijenim, iznimno ga cijenim otvoreno to kažem ja nemam s tim nikakvih problema. Čovjek mi kaže, poslije smo se shvatili i razumjeli da nisam rekao istinu, a uvijek govorim istinu pa koštalo me to svega jer sam slikao u svojim Plodinama cijenu Barille koja je koštala kad sam je slikao prije ne znam 10 dana 2 eura i 5 centi, a ta ista Barilla u Trstu košta 80 centi, 140% skuplje, a Trst vam je na pol ure od Rijeke, a Trst nam je na pola sata od Rijeke. I ja sam onda pitao kako je to moguće, kako je to moguće? Što se događa da kava Lavazza kilogram te kave košta u bilo kojoj trgovini u Zagrebu u Mulleru ne znam u bilo kojoj 20, 22 eura valjda kako je tjedan, a u Trstu 8 eura, 8,5 čak 7, 7,5, kako je to moguće? Poljoprivrednici su mi poslali, vi znate, znači mi se ne moramo slagat, ali znate da govorim istinu. Od onoga jarca kako se zove Stihl-ovka znači trimer, čovjek mi je slikao i kaže na akciji, akcija 555, petsto FS 120 trimer, zapamtio sam ko na faksu dok sam i prolazio ispite sam nešto uspio kad vidim pa zapamtit i čovječe a ovdje i čovjek ode u Sloveniju u Ilirsku Bistricu, nama nam je to od Rijeke pola sata i manje i čovjek ode tamo 290 eura, pa vi ne, ne govorim sad HDZ razumijete me, dakle oni muljaju narod, lažu, obmanjuju. Došli smo do ovoga, ti distributeri jel tako ako sam dobro shvatio državnog tajnika, a mislim da jesam, pa dobro pa ne želimo mi, mi želimo dakle otvoreno tržište, a da onda država bdije nad onim krucijalnim stvarima koje su nam prevažne energetika, vode i ostalo od nacionalnog interesa i strategije. Ali pa ima država neke mehanizme da tim lopinama jer to su lopovi, to su lopovi čovječe, to su, to nije, to nije poduzetnički duh, znači on krade na sirotinji. Ako kruh košta, kruh u ovoj pekari koja je po cijeloj Hrvatskoj se proširila, kako se zove ovaj sa Mlinar, hvala vam kolegice, ako taj Mlinar račune imam, gospođa iz Labina mi je poslala, pa ne pričam vam ja ovdje vi bi htjeli da ja budem ko i ne mogu ja bit, ne možete me stavit u neku kutiju, ja sam što ja jesam kao što je svako od vas to što jest, samo me pustite da budem slobodan to mi je najvažnije. Ako je taj kruh koštao evoga cijena 24. siječnja 2022. 10,99, 17. siječnja 2023. isti kruh pričam dakle o kruhu Kalnički kruh 600g 16,43 sad još skuplji, pa to je cijena više od 50% je porasla cijena kruha i onda imamo porasla je cijena kruha, porasla je cijena kave, porasla je cijena znači sve, al mi čujemo ne ma vi živite ko u Švicarskoj. Šta se bunite vi rajo, narode, šta se ti buniš, šta se ti buniš, nama je dobro, kako kaže onaj gospodin koji je zaboravio na 2,1 milijun eura, da sam bar razmišljao pa se pripremio sad bi pustio to, nama je dobro, dobro nam je. Ma prijatelju odcijepljeni ste od naroda, odcijepljeni ste od ljudi. Oćete otvoreno? Pa to je ko kad biskupi misle da je dobro. Šta je dobro čovječe? Izađi iz tih mramornih dvorana okruženih debelim zidinama, i šutite, nešto mi ne kritizirate korupciju, popala maca jezik, a dok pare idu hop, hop, hop godišnje, nema kritiziranja borbe za prava za sirotinju, protiv nepotizma, korupcije nekako smo tihi, nema više Kuharića i Stepinca, ha ovi današnji to je tako uz čast možda kojoj iznimci. A mi trebamo, ova država treba hrabre ljude, odvažne ljude gdjegod bili na ljevici, na desnici,

Idemo dalje, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obveznim, a pardon, zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Hvala lijepa formula se mora poštivati.

na temelju čl. 85. Ustava i čl. 172. Poslovnika HS-a. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona.